Sada ćemo preći na prvu točku kako je bilo i predviđeno, a to je: - Prijedlog Zakona o osnivanju sveučilišta obrane i sigurnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 950. Predlagatelj je Vlada na temelju čl.,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 te Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Evo, prije toga vjerojatno stranku traži poštovani zastupnik Maras, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Poštovani g. predsjedniče, ja sam dignuo ruku prije same početka sjednice, niste mi dali i omogućili da vas nešto

odnosno sabora, najava koju je dao premijer Plenković i HDZ da će Zakon o obnovi Zagreba biti barem u javnoj raspravi, ako ne i usvojen u HS. Znači, sa Znači, sa te strane vas pitam zbog čega tog još nema? Zbog čega je HDZ izabrao sebe kao prioritet, a ne desetke tisuća Zagrepčana i Zagrepčanki? Pitam vas zbog čega ste prevarili

Prijedlog Zakona o osnivanju sveučilišta obrane i sigurnosti, kao što sam rekao, predstavnik predlagatelja želi dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, uvažene saborske uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Ja ću vas evo kolko je to moguće u najkraćim crtama upoznati sa prijedlogom Zakona o osnivanju sveučilišta obrane i sigurnosti. Sustav obrane i nacionalne sigurnosti nalazi se u stalnom procesu prilagodbe i transformacije kako bi kroz razvoj sposobnosti bio u stanju pružiti odgovor na promjene u sigurnosnom okruženju, te na sve vrste ugroza. sustava obrazovanja za potrebe HV-a određen je u razdoblju osnivanja HV tijekom Domovinskog rata kada je odlučeno da će se HV razvijati kao dio hrvatskog društva, a obrazovanje časnika HV-a osigurat će osigurat će njihovu društvenu uključivost i povezanost s hrvatskim građanima. Proces razvoja sustava vojnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja traje od listopada 1991.g., te te je prolazio kroz razvojne faze. Sve faze su imale isti cilj. Poboljšanje stručne osposobljenosti časnika, prihvaćanje međunarodnih standarda, te usklađivanje s civilno znanstvenim obrazovnim standardima i institucijama. Prijedlog Zakona o osnivanju sveučilišta obrane i sigurnosti nastavak je tog procesa. Slijedeće godine pred nama je velika 30. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske i transformacija Hrvatskog vojnog učilišta u Sveučilište za obranu i sigurnost dr. Franjo Tuđman, od posebnog je državnog interesa. Od početka mandata ove Vlade, čovjek je stavljen u fokus kao središte obrambenog sustava, stoga je ova transformacija dokaz ustrajnosti na ulaganju u znanje, obrazovne programe, obuku i razvoj sposobnosti hrvatskog vojnika jer ljudi su najvažniji dio Hrvatske vojske. Predloženim zakonom o osnivanju Sveučilišta, za potrebe obrane i sigurnosti, stvaraju se ključni uvjeti za daljnji razvoj sposobnosti Hrvatske vojske i vojnog umijeća kao znanosti, što je prepoznato i u Strategiji nacionalne sigurnosti koju je donijela ova Vlada 2017. g. Postojeći studijski programi vojnog inženjerstva, vojnog upravljanja i vojnog pomorstva pokrivaju sve tri grane Hrvatske vojske, a nastali su zahvaljujući izvrsnoj suradnji MORH-a s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te sveučilištima u Zagrebu i Splitu koja će i nakon ustrojavanja Sveučilišta za obranu i sigurnost dr. Franjo Tuđman nastaviti pružati potporu u obrazovnom procesu. Hrvatsko vojno učilište do sada je bilo partner studijskih programa sveučilišta u Zagrebu i Splitu, a osnivanjem Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman želimo biti nositelj tih programa jer to omogućuje daljnje jačanje Hrvatske vojske. Kao nositelji, osim unaprjeđenja sustava obrazovanja časnika, Sveučilište će omogućiti razvoj znanstveno-nastavnog osoblja za interdisciplinarno područje znanosti u polju vojno-obrambenih i sigurno-obavještajnih znanosti i umijeća, a moći će aplicirati i za fondove EU, što do sada nije bilo moguće. Sveučilište će razvijati i održavati znanstveno-istraživački rad u potpori vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih aktivnosti, a provedba specijaliziranih studijskih programa omogućit će razvijanje i u polju obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeća. što kvalitetnijem obrazovnom sustavu i na taj način pridonijeti razvoju moderne Hrvatske vojske stvaranjem osoblja koji će stečenim znanjem dobiti svu potrebnu širinu neophodnu za kvalitetno vođenje i upravljanje prilikom izvršenja svih zadaća koje nas čekaju u budućnosti. Kako bi kvaliteta samog obrazovanja bila što bolja, potrebno je svim polaznicima osigurati najbolje uvjete za učenje i stjecanje novih znanja i sposobnosti. Upravo zato se intenzivno radilo na izgradnji prateće infrastrukture. novih i obnovi postojećih športskih sadržaja, smještajnih kapaciteta i uskoro, novog kongresnog centra sa 400 sjedećih mjesta čiji završetak izgradnje očekujemo sljedeće godine, a vrhunac i najvidljiviji simbol transformacije Hrvatskog vojnog učilišta u Sveučilište za obranu i sigurnost dr. Franjo Tuđman, bit će završetak izgradnje smještajnog objekta Vukovar kojeg ćemo otvoriti za Dan Hrvatske vojske 28. svibnja ove godine. Temeljem svega navedenog, Sveučilište za obranu i sigurnost dr. Franjo Tuđman, razvit će se u jedan od najmodernijih kampusa, ne samo u RH nego u ovom dijelu Europe. Daljnja izgradnja infrastrukture pratit će razvoj samog sveučilišta kao centralnog mjesta za školovanje hrvatskih savezničkih i partnerskih vojnika te ostalih sudionika sustava domovinske sigurnosti. Sveučilište će omogućiti i snažnu afirmaciju Hrvatske vojske na međunarodnoj sceni. Kao sveučilište, lakše ćemo surađivati sa stranim sveučilištima na zapadu nego što je to bilo do sada moguće. Time ćemo stvoriti kvalitetnije uvjete za razmjenu naših kadeta i nastavnog osoblja sa stranim sveučilištima kako bi dodatno proširili njihova znanja i vještine. Kvalitetnim obrazovnih programom i infrastrukturom, želimo se povezati s ostalim modernim svjetskim sveučilištima u SAD-u, Saveznoj R. Njemačkoj, Izraelu, Velikoj Britaniji te na taj način dodatno ojačati našu suradnju i razmjenu studenata. Sveučilište će u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu izvoditi i sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij domovinske sigurnosti te će time sustav domovinske sigurnosti dobiti snažnu razvojnu potporu. Za provedbu ovog zakona osigurana su financijska sredstva u okviru dosadašnjeg rada Hrvatskog vojnog učilišta na poziciji MORH-a te nisu potrebna dodatna sredstva u državnom proračunu. Ovim se zakonom osniva Sveučilište obrane i sigurnosti kao javna ustanova te se uređuje njegova djelatnost, način upravljanja imovina te pitanja važna za rad Sveučilišta. Naravno, osnivač javne ustanove je RH. Sveučilište se osniva na način da se postojeći studijski programi preddiplomski sveučilišni studij vojno vođenje i upravljanje, preddiplomski sveučilišni studij vojno inženjerstvo, diplomski sveučilišni studij vojno vođenje i upravljanje i diplomski sveučilišni studij vojno inženjerstvo ustrojeni na temelju Sporazuma Vlade i Sveučilišta o ustrojavanju posebnih studijskih programa je nositelj Sveučilište u Zagrebu i studijski programi ustrojeni na temelju Sporazuma Vlade i Sveučilišta u Splitu o ustrojavanju posebnog vojnog studija vojno pomorstvo, spajaju sa ovim Sveučilištem. Važno je istaknuti da će ovo Sveučilište biti ustrojeno kao i ostala javna sveučilišta u RH i da će se na njega primjenjivati Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. ovo sveučilište imat će određene specifičnosti te će se na njega primjenjivat zakon iz područja obrane uz naravno, poštivanje ustavne odredbe o autonomiji sveučilišta. Osnivače sveučilišta obrane i sigurnosti koje će sukladno predloženom zakonu nositi ime prvog hrvatskog predsjednika Dr. Franjo Tuđman je kao što sam rekao, RH a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo obrane. Sveučilište može kao sastavnice imati fakultete, odjele, centre i sveučilišne institute te druge sastavnice koje služe zadovoljavanju potreba studenata i sveučilišta. Tijela sveučilišta su rektor, sveučilišni savjet i senat. Sveučilište može imati i druga tijela čije se osnivanje, sastav i nadležnost uređuju statutom ili drugim općim aktom sveučilišta. Sveučilišni savjet ima 12 članova i to polovicu članova među kojima je najmanje jedan student kojeg imenuje senat a drugu polovicu imenuje osnivač. Senat je izborno stručno tijelo sveučilišta koje se bira u skladu sa statutom sveučilišta. Senat čine znanstvenici, nastavnici, suradnici, predstavnici ostalih zaposlenih, predstavnici studenata i polaznika obrazovnih programa temeljenih na načelima cjeloživotnog učenja u skladu sa statutom sveučilišta. Predstavnike studenata biraju sami studenti i čine 10% ukupnog broja članova senata. Financijska sredstva za rad sveučilišta osiguravaju se u državnom proračunu RH u razdjelu Ministarstva obrane. Sredstva sveučilišta čine i sredstva stečena od pružanja usluga te pribavljena iz drugih izvora koja se mogu upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti sveučilišta. Imovinu potrebnu za obavljanje djelatnosti sveučilišta čine imovina kojom upravlja i raspolaže Ministarstvo obrane i koja je dodijeljena na korištenje sveučilištu o čemu odlučuje Vlada RH. Zaposlenici sveučilišta su službenici i namještenici. Radna mjesta i uvjeti radnih mjesta za zaposlenike utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje propisima koji se primjenjuju na službenike u namještenike u javnim službama i statutom sveučilišta. Na rad u sveučilištu mogu se uputiti i pripadnici Hrvatske vojske u skladu sa zakonom kojim se uređuje služba u Oružanim snagama. Upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata sveučilišta obavlja Ministarstvo obrane. Rektori Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu predložit će senatima tih sveučilišta prijedlog odluke o prijenosu studijskih programa na ovo sveučilište u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Dinamika tijekom realizacije prijenosa studijskih programa utvrdit će se dinamičkim planom između Ministarstva obrane i Sveučilišta u Zagrebu te Ministarstva obrane i Sveučilišta u Splitu. Studenti upisani na studijske programe postaju studenti sveučilišta u roku od jedne godine, od upisa sveučilišta u Sudski registar. Vlada RH na prijedlog ministra obrane će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovati te regulirat status i plaću privremenog rektor. Privremeni rektor u roku od jedne godine obavit će pripreme za početak rada sveučilišta. Zaključno, želio bi se zahvaliti svima koji su sudjelovali u izradi ovog prijedloga zakona, od Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje je dalo punu podršku i koje je zajedno sa Ministarstvom obrane bilo aktivno uključeno u ovaj projekat od početka pa do naših partnera na sveučilištima u Zagrebu i Splitu s kojima smo razvili kvalitetne studijske programe koji će biti temelj za daljnji razvoj sveučilište. Vojno obrazovanje je zahtjevno, specifično i kompleksno područje koje pokriva širok spektar aktivnosti i znanja ali sam uvjeren kako ćemo zajedničkim radom stvoriti organizaciju koja će biti spremna proizvesti moderne lidere za hrvatsku vojsku i ostale sastavnice sustava domovinske sigurnosti. ta organizacija biti usmjerena na kontinuirani razvoj, učenje i doprinos znanosti a sve kako bi omogućili bolje razumijevanje trenutnog operativnog i sigurnosnog okruženja te kako bi osigurali strateška znanja i sposobnosti polaznicima koji po završetku izobrazbe moraju biti spremni preuzeti najzahtjevnije i najodgovornije dužnosti države i društva. Predlažem da podržite ovaj prijedlog zakona, hvala lijepa. Krenimo sa prvom, prva je poštovanog zastupnika Željka Jovanovića, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, u siječnju 2014. ja sam bio jedan od potpisnika sporazumu o pokretanju ovih studijskih programa koji su i temelj da bi jednog dana moglo biti sveučilište. Dakle, ministar Kotromanović, general Lovrić, general Barić. prorektorica Divjak, rektor Bjeliš i to je bio najkvalitetniji potez koji je unaprijedio obrazovanje u sustavu Ministarstva obrane pa prema tome, ja sam i djelima pokazao da mi je stalo do toga. Iz tog razloga, moja replika je dobronamjerna, ne znam zašto ovoliko žurite i činite greške u koracima tako da je ovaj zakonski tekst dobrim djelom u suprotnosti s onim što ste vi govorili. Dakle, u zakonu je na puno mjesta navedeno da se neće poštivati Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o akreditaciji, Zakon o kvaliteti. greške u koracima bacaju sjenu na hvalevrijedan projekt i žao mi je što niste povukli ovaj prijedlog tim prije što se Sabor raspušta. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani državni tajnik. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani g. zastupniče, i sami ste rekli u uvodu da dakle na ovom projektu se radi već dulji niz godina, praktički od 2014. g. i ovo nije projekat jedne Vlade, ovo je projekat nekoliko Vlada u zadnjih evo, 6, 7 godina. Dakle puno truda i vremena je uloženo da bi došli u ovu situaciju u kojoj smo Dakle na ovom projektu se ne radi od jučer i on nije žurba da bi se on našao na raspravi u Hrvatskom saboru što prije, dapače, radilo se godinama zajedno sa Sveučilištem u Zagrebu zajedno sa Ministarstvom znanosti, znanosti, provedena je kompletna procedura za usvajanje zakona u e-savjetovanju, upućivanje u Vladu, Vlada je uputila u Sabor, mi jednostavno nismo

Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, prvo ja vam suprotno od kolege čestitam na ovom zakonu i drago mi je da upravo i među zadnjim točkama ovdje u Hrvatskom saboru raspravljamo o Sveučilištu obrane i sigurnosti. Mislim kada zaokružimo povijest Hrvatske vojske, ovo je jedna kruna koja je definitivno potrebna da nas odmakne i istakne od ostalih vojska i da nam da jednu komparativnu prednost. Zanima me samo jedan detalj, znamo da ovi studijski programi koji su sada aktivni posebice vojno pomorstvo zajedno sa Sveučilištem u Splitu, hoće li se ti studijski programi, znam da će nastaviti suradnja normalno, ovoga sveučilišta sa Sveučilištem u Splitu, ali hoće li se studenti i ovi studijski programi preseliti u kampus u Zagreb ili će ostat i dalje se provoditi na Pomorskom fakultetu u Splitu pri Sveučilištu u Splitu? Hvala. novoosnovanim sveučilištem s tim da će dva programa bit ovdje u Zagrebu a ovaj vojno pomorstvo će biti i dalje u Splitu.

možete./… Zahvaljujem dakle na ovo jednom instruktivnom uvodnom izlaganju međutim žao mi je što danas ovdje ne mogu pozdravit i čestitati ministru Krstičeviću dakle na svim strateškim projektima koje je u suradnji i podršku hrvatske Vlade radio u ove 3 g., ja ću spomenut samo tri, dakle vojska u Pločama, Vukovaru, Varaždinu, Puli, Strategija domovinske sigurnosti i na kraju kao što reče prethodnik kolega, kruna dakle, uspostava Sveučilišta obrane i sigurnosti. Vjerujem da će njegov nasljednik ili nasljednica nastaviti ovim istim smjerom i jačati dakle Oružane snage i obrambenu moć RH. Hvala lijepo. Tomislav (HDZ)** Hvala poštovani zastupniče, vjerujem da možda ministar Krstičević gleda ovo preko televizije, naravno, čitav je niz projekata koje smo započeli pa evo i polako završavamo mandatu koji je započeo praktički odradio ministar Krstičević. Naravno, i meni je žao što spletom okolnosti ministar Krstičević danas nije ovdje da brani ovaj prijedlog zakona o Sveučilištu ali ću mu prenijeti ove vaše zahvale, hvala lijepo.

kao jučer SDP na konferenciji za novinare. Zašto to rade, neka svako prosudi, zato moram naglasiti da svi zakonski uvjeti koji prethode osnivanju nekog sveučilišta pa tako i ovog su ispoštovani. Isto tako, Sveučilište u Zagrebu na čelu sa rektorom Borasom, podupire osnivanje vojnog sveučilišta a predlagatelj zakona a predlagatelj zakona je prihvatio prijedloge sveučilišta. ostali prijedlozi tiču se tehničkih detalja studijskih programa vojnog vođenja i upravljanja kao što ste spomenuli, oni nisu regulirani ovim zakonom, zašto, zato što će bit predmet dinamičkog sporazuma između Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu. Pa ne bi osnivanje sveučilišta prošlo Vladu, koordinaciju, dva ministarstva, dva saborska odbora od kojih jedan vodim ja i jedan vodi oporba da je nešto kompromitirajuće u ovom prijedlogu zakona, pa nismo svi tupavi, hvala lijepo. gđo. saborska zastupnice, ja ne znam zašto neko iznosi istine ili neistine i u odgovoru na repliku g. Jovanoviću sam potvrdio u biti ono što je i on rekao, da je ovo projekat koji traje već nekoliko godina tako da to nije projekat ove Vlade, da smo mi nastavili jedan započeti, dobar započeti projekat i mislim da oko ovog projekta ne bi trebali voditi apsolutno nikakve političke rasprave dapače, trebali bi se usredotočiti na sam zakon, na njegove odredbe, predložiti eventualna poboljšanja u tekstu ili nekakve izmjene koje drže vodu, isto kao što je i činjenica ovo što ste rekli, da se od prvog dana surađivalo i mala odlična suradnja i sa Sveučilištem u Zagrebu i sa Sveučilištem u Splitu i da je ovaj zakonski prijedlog dobrim, ne dobrim djelom nego je usuglašeno tako sa Sveučilištem u Zagrebu i sa Sveučilištem u Splitu i sa Ministarstvom znanosti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Bauka. G. potpredsjedniče. G. državni tajniče, slušam i ne vjerujem. Dakle ovo je jedna klasična pokazna vježba manevarskim streljivom. Raspušta se Sabor u ponedjeljak, ovo je zakon u prvom čitanju i mi ovaj zakon donijeti nećemo. Prema tome, čemu? Ako je to samo jedna pokazna vježba da svi još jednom prisegnemo na sustav sigurnosti itd., ok ali mislim, ti hvalospjevi koje sad čujemo su malo čudni. Ako je zakon tako dobar, mogli ste ga povuć iz prvog čitanja i poslat ga u hitnu proceduru i usvojit ga danas, imate većinu za to. Ako nije, nemojte nas onda obmanjivat na ovaj način. Zahvaljujem. Poštovani državni tajnik. koji smo jednostavno započeli i morali proć i doći ovdje u Hrvatski sabor i ja sam rekao da je dobro da se o ovom raspravlja bez obzira šta ovaj saziv Sabor ga neće usvojiti. Uostalom, g. Bauk, pa vi ne morate raspravljati ako vam nije do rasprave. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Hajdukovića. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, pa evo ja ću se poslužiti malo vojnim izrazima, ja mislim da ovim zakonom stvaramo dvostruki lanac zapovijedanja. Imamo sveučilište kojemu je osnivač Ministarstvo obrane, Ministarstvo znanosti je ostavljeno po strani, kao puki promatrač. Pa ja bi se usudio reći, to je moja osobna ocjena jer znam da se vi dugo bavite obranom ali čitajući ovo što su vam pripremili u ministarstvu o sveučilištu, vidim da neki izrazi su vam jednostavno strani, time se ne bavite i mislim da je jako loše što stvaramo dvostruki lanac zapovijedanja, što ne idemo uobičajenom procedurom i što sveučilište neće potpadati pod akreditaciju tijekom normalnog procesa kako sve i ostala sveučilišta radi. Tim više što će se interdisciplinarni studij izvoditi samo iz jednog područja a to po meni dovoljno da opravda osnivanje sveučilišta. Navikao sam ova Vlada koketira sa fašizmom ali da će u akademskim krugovima pokušati uvoditi fašizam i paralelne lance zapovijedanja, to nisam očekivao. Malo neuobičajene i teške riječi nisu baš primjerene za niti ovu sabornicu a niti ovaj predmet.

Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Marasa. povjerenje određenih institucija građana RH 61% u vojsku, preko 50 ispitanika vjeruje jedino u vojsku. Dakle, vojska koja je stvarana u ratu, kroz ratne škole nakon toga i Hrvatsko vojno učilište, trebala bi prerasti u Sveučilište obrane i sigurnosti. Kroz e-savjetovanje zapravo javila se samo jedna institucija koliko sam vidio odnosno Fakultet političkih znanosti i 3 fizičke osobe koje sam guglajući vidio da su zapravo profesori ili koji rade u Institutu za društvena istraživanja, ne bi me možda čudilo da su možda oni imali određene kolegije na Hrvatskom vojnom učilištu do sada. Zanima me, i zbog javnosti dakle, samo jedna institucija se javila kroz e-savjetovanje, je li ta institucija posebno zainteresirana da ne dođe do toga sveučilišta ili se radi o nečem drugom,

zainteresiran da on izvodi ovakve ili ne izvodi ovakve programe, to je njihova poslovna politika, mi kao ministarstvo jel' tako i Vlada RH, ima svoju politiku. Uostalom ovo nije jel' tako, koji je zacrtala ova Vlada, ovo je proces koji traje i mi smo došli na kraj tog procesa i želimo jel' tako, da se to sveučilište osnuje što prije, stvaramo sve ove godine infrastrukturne uvjete da bi sveučilište moglo normalno funkcionirati i sa zadovoljstvom možemo reći da će ovo sveučilište biti jedno od sveučilišta sa najboljim uvjetima za studiranje u RH. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Klisovića. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, hrvatska vojska stvarno treba visokoobrazovani i časnički kadar i zato je jako važno imati jednu instituciju gdje će se oni moći obrazovati. Jednako tako, vrlo je mudro otvoriti to i partnerskim vojskama da pošalju svoje ljude kako bi se jačali međusobni odnosi i to je nešto što mi se čini izuzetno važno i što stvarno podržavam. No, molio bi vas da nam kažete što je navelo ministarstvo da sveučilište koje osniva ovim zakonom, otvori i civilima? Dakle, ljudima izvan vojne struke, onima koji nisu uniformirani posebice što će ovo sveučilište očigledno imati jedan privilegirani status u odnosu na ostala sveučilišta u RH, bilo da se radi o privatnim sveučilištima bilo da se radi o javnim sveučilištima. Tu dakle govorim o načinu financiranja koje će biti osigurano, drugima nije osigurano, izuzeća od raznih zakona koje je g. Jovanović spomenuo, što drugima nije osigurano. Dakle, zbog čega ste se odlučili otvoriti sveučilište i civilima? Poštovani državni tajnik. I to je suština cijele priče, da će se na ovom sveučilištu školovati kadar koji će biti potreban RH u različitim sigurnosnim izazovima koji nas mogu očekivati u vremenu koje je pred nama. Ono neće ni po čemu imati imati izuzetke u odnosu na druga sveučilišta, možda će kao što sam rekao, imati bolje uvjete i ti zahvaljujući jel' tako, prije svega Ministarstvu obrane jer mi ulažemo tamo imovinu koja je vlasništvo Ministarstva obrane i koja će bit dodijeljena sveučilištu i zbog toga će studenti tamo imati bolje uvjete nego na drugim sveučilištima, dakle to je jedini izuzetak, rekao bi. **Reiner, Željko Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Ovim zakonom Sveučilište za obranu i sigurnost „Dr. Franjo Tuđman“ postati će centralno mjesto za školovanje hrvatskih vojnika, ali i svih ostalih sudionika domovinske sigurnosti. Ja vjerujem da će u budućem razdoblju budućnost ove ustanove i polaznika koji će time postati čuvari mira i sigurnosti našeg naroda i domovine. No, s obzirom na sve mogućnosti koje ste vi istakli i studijske programe koji stoje kao mogućnost, mene zanima planira li se u budućnosti otvoriti ovo Sveučilište „Dr. Franjo Tuđman“ prema civilima?

studijskih programa odnositi, jel tako na školovanje kadra potrebnog HV-u, a drugi programi će se odnositi na školovanje između ostalog, jel tako za potrebe svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti, dakle na civilni sektor. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. g. Ivić, vrlo jednostavno pitanje. Čuli smo kolegu Bauka koji je rekao da ovaj zakon ide u prvo čitanje, na kraju neće bit usvojen, potrošit ćete vjerojatno pola zadnjeg dana zasjedanja HS prije glasanja i raspuštanja u ponedjeljak, na taj zakon koji kažem neće imat nikakve posljedice osim da šaljete ne znam kakve poruke od tog da je Krstičević super i da nam treba sigurnost. Evo, to je, to je sukus današnje rasprave. Zanima me zbog čega je Vladi RH važnije to nego u javnu raspravu pustiti Zakon o obnovi Zagreba? Zbog čega je HDZ izdao Zagrepčanke i Zagrepčane? Zbog čega smo mi u Zagrebu građani drugog reda? Zbog čega država ne želi stati iza Grada Zagreba? Zbog čega podržavate kriminalnu vlast gradonačelnika Bandića u Gradu Zagrebu? I zbog čega ste prekršili obećanje koje je dao premijer Plenković da će zakon biti u saborskoj proceduri? Hvala vam lijepo.

provodeći lokalnu kampanju kao mogući kandidat za gradonačelnika Zagreba. Ja sam ovdje došao raspravljati i braniti ovaj Zakon o sveučilištu i molim vas ako imate što da o tom zakonu raspravljamo, a ne o problemima koje vi vidite kao mogući kandidat u Gradu Zagrebu, a koji vjerojatno i nisu onakvi kakvi ih vi predstavljate. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika je poštovane zastupnice Maksimčuk. Hvala lijepo potpredsjedniče HS. Uvaženi državni tajniče, u mandatu ove Vlade donesen je Zakon o sustavu domovinske sigurnosti koji je omogućio povezivanje sustava i bolju međuresornu koordinaciju tijela zaduženih za sigurnost. I ova kriza COVID-19, posebice potres nedavni u Zagrebu pokazali su koliko je potrebno ne samo ovaj imati dobro opremljenu HV nego koliko je potrebno cijeli sustav imati u pripravnosti, ne samo u smislu mehanizacije, otpreme i tehnologije, već ponajviše spremnosti spremnosti ljudi u sustavu. Stoga pozdravljam donošenje ovoga Zakona o osnivanju sveučilišta koje će sigurno kroz svoje obrazovne programe unaprijediti spremnost i podignuti

sabora, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Iduće godine RH obilježava 30. godišnjicu od početka Domovinskog rata od ustroja HV-a, tako da smatram da bi ovo zaista bio jedan primjeren način da obilježimo tu godišnjicu. A između ostalog, vi ste sami naglasili u svojem uvodu da je u sustavu najbitniji čovjek. A da bi imali vrhunskog profesionalca bitno ga je opremiti, osposobiti i omogućiti mu da stječe vještine i znanje potrebne za današnje izazove. Jedan dio rasprave ste posvetili financiranju ko sve može biti student tog sveučilišta i ono najbitnije, sveučilište nosi naziv Sveučilište obrane i sigurnosti, znači obrane i sigurnosti. Tako da me zaista čude ove kritike koje dolaze s lijeve strane. Hvala.

prije 25.g. bio sam polaznik Hrvatskog vojnog učilišta i moj sentiment i pravo svih nas tj. i obaveza je da HV unaprjeđujemo zbog znanja, vještina i iskustava iz ponosnog Domovinskog rata. I naravno da sveučilište na vojnim učilištima je za pohvalu. Međutim, zašto prvo čitanje zadnji dan ovoga saziva HS? Hrvatski vojnik, Hrvatski vojnik, kad će biti drugo čitanje? Jel HV zaslužuje istinu, zaslužuje hrvatski narod jel nemojmo sada stavljati ispod stola nekakve stvari i izrugivat se u biti sa HV-om. To ne smijemo učiniti. Zbog čega sad tek prvo čitanje, a znamo da ovaj saziv neće moć o tome raspravljati? Hvala. Tomislav (HDZ)** Na ovo drugo pitanje sam već odgovorio, pa nema potrebe da se ponavljamo, ali bi volio g. Bulj da jednom obiđemo Hrvatsko vojno učilište jer vjerojatno niste bili dugo tamo i da vidite što je sve na tom Hrvatskom vojnom učilištu u posljednjih nekoliko godina napravljeno. Dakle, ne govorim samo o mandatu ove Vlade i prije je rađeno i napravljeno. A u ove 4.g. godine su tamo napravljena uistinu ovaj čuda i stvari na koje bi svi trebali biti ponosni bez obzira jesmo li lijevi ili desni spektar ovaj političkog tijela. Dakle, napravljeno je izuzetno puno, stvoreni su temelji za jedno moderno sveučilište sa kojim ćemo svi biti ovaj ponosni i koje će pružati najbolje moguće uvjete za školovanje kadra koji je RH potreban. Hvala lijepo. Slijedeće replike poštovane zastupnice Leaković, izvolite. **Leaković, Karolina (SDP)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče, g. državni tajniče. Mnogo je problema o znanosti i visokom obrazovanju, nažalost s vama se danas o tome ne može govoriti jer ste vi, dakle državni tajnik u Ministarstvu obrane, a ovo je zapravo zakon koji bi trebao biti ne u vašoj nadležnosti nego u nadležnosti Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja jer se na ovaj način, i to je samo jedan od problema ovoga zakona, stvara svojevrsna iznimka, svojevrsni paralelizam, dakle, u osnivanju i u nadgledanju i kontroliranju zapravo kvalitete i u znanosti i visokom obrazovanju. Ono što mene konkretno zanima, kad već ne mogu dobiti odgovore na ova krucijalna i temeljna pitanja je zapravo slijedeće. Dakle, u okviru ovog novoosnovanog sveučilišta, u okviru, u zakonu kojega danas imamo u prvome čitanju predviđa se, kaže ovako, razvoj programa za obrazovanje izvan obrambenog sustava. To znači da se neće raditi samo, dakle o studijima obrane i sigurnosti nego da je moguće da se u budućnosti recimo na ovom sveučilištu studira ekonomija, studira medicina, studira filozofija, sociologija, pa vas lijepo molim da mi objasnite u kojim će, u kojem ćete smjeru ići, dakle u budućnosti ako nešto o tome znate? I nije li zapravo riječ o militarizaciji visokoga obrazovanja u RH? Dakle, rekao sam, ja mislim to i već u odgovoru na jednu od replika, tako da i sam naziv ovog sveučilišta govori čime će se ovo sveučilište bavit, dakle bavit će se školovanjem kadra za potrebe HV-a, ali će se bavit i sigurnosnim pitanjima i školovat kadar za izazove u sigurnosnom području, to je namjena i svrha osnivanja ovog učilišta. I ono što želim još jednom ponoviti. Upravo ova 2-3 mjeseca u kojima živimo, nas je na neki način osvijestilo u tome da moramo ulagati u sigurnost. Da bi ulagali u sigurnost prva stvar koju morate imat su naravno ljudi, čovjek, školovan čovjek koji će imati odgovore i znati kako ustrojiti sustav da bi odgovorio na moguće izazove i krize. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Ante Babića. Jučer na Odboru za obranu neki oporbeni zastupnici su izrazili sumnju u neovisnost i funkcioniranje budućeg sveučilišta. S obzirom na to da se financijski naslanja na onaj razdjel koji sada imamo u Ministarstvu obrane, a odnosi se na financiranje Vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“. Osobno mislim da je dobro za svako učilište imati potporu jednog takvog ministarstva, tako moćnog ministarstva i naslanjati se i na onaj financijski dio koji ministarstvo nudi i logistiku koju može ponuditi budućim polaznicima. Hvala lijepa. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Pa slažem se s vama i mislim da je prednost, jel tako, što iza ovog projekta dobrim djelom stoji Ministarstvo obrane, prije svega u onom smislu, jel tako, imovine koju će ustupiti ovom sveučilištu za izvođenje studijskih, studijskih programa, pa u krajnjoj liniji i iskustvo. Moramo biti ovdje realni i reć da je uistinu riječ o specifičnom ovaj sveučilištu, jel tako, jer školuje kadar za potrebe HV-a, kako drugačije to riješit, nije mi jasno? Hvala lijepa. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Da, poštovana predsjednica odbora Irena Petrijevčanin- Vuksanović, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu HS razmotrio razmotrio je na 66. elektroničkoj sjednici 12. svibnja prijedlog Zakona o osnivanju sveučilišta obrane i sigurnosti u prvom čitanju, dostavljen od Vlade 7. svibnja ove godine. Sukladno čl. 97. HS o prijedlogu zakona raspravljali smo u svojstvu matičnog tijela. Ističem posebno da je transformacija sadašnjeg vojnog učilišta u visokoobrazovnu i znanstveno istraživačku ustanovu među ostalim navedena u dva dokumenta, odlukom HS od 12. prosinca tj. dugoročnim planom razvoja oružanih snaga RH za razdoblje od 2015. do 2024., isto tako to je odluka HS na sjednici 12. prosinca 2014. i Strategijom nacionalne sigurnosti koju je donijela Vlada RH 2017.g. Kao što znate trenutačno se na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ provodi 7 sveučilišnih studijskih programa od čega 2 preddiplomska, 2 diplomska integralna preddiplomska, te se priprema akreditacija za jedan poslijediplomski specijalistički studijski program. Ovim zakonskim prijedlogom, Sveučilište obrane i sigurnosti će preuzeti već akreditirane sveučilišne dodiplomske, diplomske i integrirane studije koje sada nositelji izvode Sveučilišta u Zagrebu i Splitu. A kao što smo čuli sam postupak transformacije odvijat će se postupno vodeći računa da u Hrvatskoj i EU postoje oblici suradnje između sveučilišta. Osiguravanje kvalitete, to je posebno bitno, osiguravat će se prema odredbama Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i prema nadležnosti Agencije za znanost i visoko obrazovanje i resornog Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dio vanjskih članova odbora pisanim putem dostavio je mišljenje i iznio određene dileme. Vezano za to očitujem se da Sveučilište obrane i sigurnosti zadovoljava sve uvjete osnivanja o propisanom broju područja i polja sukladno Članku 54. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Isto tako, vezano za primjedbe oko postupka inicijalne akreditacije svakog novog sveučilišta pa i ovoga, taj je postupak propisan Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju što je u ovom slučaju također ispoštovano. Ističem da u ovom prijedlogu zakona je potpuno ispoštovana dosljedna primjena kompletnog zakonskog okvira iz područja znanosti i obrazovanja. Većina članova odbora pohvalila je namjeru donošenja zakona s ciljem osnivanja vojnog sveučilišta te većina članova Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu smatra kako je donošenje navedenog zakona od strateške važnosti za RH. U raspravi su na tekst zakona istaknuti slijedeći prijedlozi. Predlaže se nadopuna Članka 1. stavka 2., predlaže se nadopuna Članka 1. stavak 4. i predlaže se Članak 5. prijedloga nomotehnički i gramatički urediti primjereno normativnom izričaju. Nakon sjednice članovi odbora iz reda zastupnika Kluba SDP-a izrazili su mišljenje kako bi se navedeni prijedlog zakona trebao izostaviti sa dnevnog reda aktualne sjednice, međutim to je mišljenje nevažeće jer je stiglo mimo roka propisanog za dostavu mišljenja. Nakon rasprave odbor je većinom glasova 5 za, 1 protiv i 2 suzdržana odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje slijedećeg zaključka. Prihvaća se Prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sad ću otvoriti raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika HDZ-a ponovo govoriti poštovana zastupnica Irena Petrijevčanin Vukasnović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče Ivić sa gospodom Zelić i Barać iz MORH-a postoje brojni argumenti zašto je Hrvatskoj potrebno vojno sveučilište, a s druge strane, a uvažavajući pravo svakoga na mišljenje nisam čula točne primjedbe za suprotno. Mogu obrazložiti ovaj prijedlog zakona i na način da ga seciram kako bi postalo razvidno da u ovom korpusu nema ništa sporno. Prije svega želim naglasiti kao što sam malo prije rekla, da su svi zakonski uvjeti koji prethode osnivanju nekog novog sveučilišta, pa tako i ovog, ispoštovani. A oni koji traže neku grašku kao jučer SDP na konferenciji za novinare, a nije dobro tražiti grešku radi greške, moraju zbog kampanje, iznosit će netočnosti pri čemu su jučer, a vjerojatno će i danas navoditi da je rektor zagrebačkog sveučilišta rekao nešto što nije, na što i on sam reagira. Neću se sada baviti tim netočnostima koje su iznesene no moram naglasiti da je financiranje predviđeno od MORH-a, u ime države MORH upravlja sa sveučilištem, dakle ima upravljačka prava i da je MORH ovaj prijedlog zakona u potpunosti uskladio sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja sa svim aktima koji su na snazi u RH. Uostalom, Uostalom, Vlada, a ni Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a ni MORH, pa ni 2 saborska odbora ne bi prihvatili ovaj prijedlog zakona, od kojih jedan saborski odbor oporbeni da je nešto sporno. Molim vas da mi kolegica Glasovac Kolegice Glasovac molim vas, ne iz klupe. Kolegice Glasovac ja vas opominjem, dajem vam opomenu. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolegice Glasovac dajem vam opomenu s oduzimanjem riječi, molim vas. Ako postavimo kolegice i kolege pitanja, djeluju li inače vojna sveučilišta, odgovor je da. Vojna sveučilišta djeluju u velikom broju zemalja članica EU i NATo-a od Njemačke, Francuske, Češke, Poljske, Mađarske do SAD-a i s njima Hrvatske oružane snage imaju vrlo aktivne programe suradnje. Ako postavimo pitanje kolegice i kolege, kako su inače ustrojena vojna sveučilišta, modeli su od onih koji su u okviru Ministarstava obrane do onih koji su samostalni ali usklađeni i s odredbama Ministarstva znanosti i obrazovanja, što znači da ovaj prijedlog zakona slijedi provjerene modele i osigurava kvalitetu sukladno odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i drugim propisima iz ovoga područja. Ako postavimo pitanje što Hrvatska dobiva osnivanjem vojnog sveučilišta, otvaraju nam se velike mogućnosti. Jer kada govorimo o međunarodnoj sceni onda moramo znati da samo sveučilišta instituti sudjeluju u međunarodnim projektima vojno znanstvenih istraživanja. Dosadašnje vojno učilište nije moglo biti nositelj ni jednog projekta. Vojno sveučilište stoga otvara mogućnost snažne afirmacije Hrvatske i vojne doktrine i vojne vještine na jugoistoku Europe, kvalitete domaćih stručnjaka pa ako hoćemo interoperabilnosti Hrvatskih oružanih snaga. Neki će postaviti pitanje, je li osnivanje vojnog sveučilišta dodatni financijski teret u ova krizna vremena za državu? Odgovor je nije. I stoga su netočne primjedbe iz javne rasprave koje to tvrde. Sveučilište obrane i sigurnosti ne traži dodatna financijska sredstva ona su već predviđena na razdjelu dvaju ministarstava, a infrastruktura se pak osigurava prijenosom vlasništva MORH-a iz dijela postojeće infrastrukture HVU-a koji se i sad koristi za potrebe sadašnjih studijskih programa i vojne izobrazbe. Kad smo kod toga, neki znaju da na postojećem Hrvatskom vojnom učilištu već sad imamo sveučilišne studijske programe, vojno inženjerstvo i vođenje, vojno upravljanje, vojno pomorstvo itd., i imamo isto tako i programe slijedno rastuće vojne izobrazbe ratna škola, zapovjedno stožerna škola, kao i obrazovanje odraslih poput tečajeva stranih jezika. Pa nije li svrsishodno da sve bude pod istom kapom i sinkronizirano istom palicom kao uvježbani orkestar, logično da da. Vojno sveučilište pruža najkvalitetniju osnovicu za razvoj vojnih znanosti sukladno dokumentima te smjernicama DPR-a, a to pokazuju i analize slučajeva drugih zemalja. Postoje istina primjedbe koje su došle od strane pojedinih fakulteta, posebice Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu koji u sklopu vojnih studija ima predmete i koji ih sada na svom vlastitom fakultetu, dakle ima predmete koji pokrivaju područje nacionalne sigurnosti ili vojne doktrine. Glede tih primjedbi kompeticija nije loša za društvo, ali je loša za monopoliste koji se osjećaju ugroženo. Nije dobro kada se u akademskoj zajednici misli da netko ima monopol na neka znanstvena područja. Smisao treba biti da hrvatska akademska zajednica se razvija i napreduje, a osnivanje vojnog sveučilišta i u tom je smislu pozitivan korak. Ne raduje me kada vidim da se u nekim medijima protiv osnivanja vojnog sveučilišta javljaju pojedinci koji su radili na Hrvatskom vojnom učilištu te iz njih ne govore argumenti već njihova je kritika, usudim se reći bez obzira koliko će zvučati grubo plod nažalost nekih frustracija. A kada bi se htjelo moglo bi se utvrditi i korijen tih frustracija. I umjesto da se odobrava što Hrvatsku vojsku možemo učiniti školovanijom u svojoj vlastitoj zemlji neki pojedinci još uvijek postavljaju pitanje treba li nama vojno sveučilište, a ja se pitam zašto ne bi trebalo. Ne samo da treba već je ovo jedinstvena prilika da naša zemlja kao članica EU i NATO-a u ovom dijelu jugoistočne Europe preuzme ponovno primat u vojnoj znanosti i doktrini, a ovo danas bi mogao biti prvi korak u tom dugoročnom procesu koji da se razumijemo neće trajati nekoliko mjeseci, već se procjenjuje i do 10 godina. A primjerice nije im smetalo u bivšem sustavu tzv. vojna akademija, koja je pandam vojnom sveučilištu pa je imala vojnu akademiju tehničkih znanosti, vojnu akademiju medicinskih znanosti, čak su imali i vojnu bolnicu. I ti su kadrovi bili cijenjeni kao vrhunski stručnjaci u tim područjima. Srbija i dan danas to ima. Tada nije to smetalo. Zar ne vidimo šansu da sada Hrvatska ide u tom području? Iz ovog prijedloga zakona, kolegice i kolege, stoji dugogodišnja priprema, više od 6 godina, analiza i rad što je rezultat truda stručnih i čestitih ljudi kojima je samo jedan jedini interes, a to je da naša zemlja dugoročno bude u vojnoj znanosti i doktrini kao što smo maloprije čuli kakav je bio primjer u bivšem sistemu, uz bok vodećim zemljama. Treba jasno reći da je ovo vojno sveučilište i u interesu društva i budućnosti Hrvatske vojske koja je oslobodila Hrvatsku i za to treba zahvaliti i ministru Krstičeviću koji danas nije ovdje na zalaganju. Čule su se neke teze da ne treba biti vojno sveučilište već je dovoljan vojni fakultet u sklopu nekog civilnog sveučilišta primjerice zagrebačkog. A čuli smo da je rektor zagrebačkog sveučilišta i rektor splitskog sveučilišta dali podršku i pohvalu o osnivanju vojnog sveučilišta uz potrebu dinamičkih sporazuma za prijenos studija. Zašto ne bi bilo dobro da je ovo vojni fakultet, a ne sveučilište? Zato što, dame i gospodo, svugdje u svijetu sektor obrane je dijelom zatvoren sustav i mora imati svoju autonomiju poštujući sva pravila i propise Ministarstva znanosti i obrazovanja. Tako je svugdje. Ne bi bilo dobro da ovo bude 35 sastavnica tj. fakultete u sklopu zagrebačkog sveučilišta, imao bi dekana u senatu gdje je rektor čelnik i odluke se donose na senatu. ustroj nije uobičajen u svijetu kad je riječ o vojnom sveučilištu, a to će se sjetiti oni koji su malo stariji od mene. Kao ustrojstveni model sveučilišta koje se predlaže ovim zakonom ja bih navela Sveučilište u Puli, to je tzv. malo moderno odjelsko sveučilište integrirano. Takav suvremeni odjelski tip sveučilišta je jamstvo kvalitete. To znači da imamo odjele, a ne fakultete kao sastavnice sveučilišta, to je sveučilište koje je efikasnije, mobilnije, ako hoćete i jeftinije. Već sad kao što sam rekla imamo na vojnom učilištu koje će se transformirati u sveučilište 7 studijskih programa plus ratne škole, sve će se to postupno integrirati i taj proces kao što sam rekla se predviđa do 10 godina trajanje, a pri tom se nastavlja suradnja i sa zagrebačkim sveučilištem i sa sveučilištem u Splitu i drugim sveučilištima. Vrijeme me tjera da rezimiram, ostale važne argumente morat ću reći u pojedinačnoj raspravi, zašto smatram da je ovaj prijedlog zakona koristan. Želim još jednom na kraju naglasiti da su ispoštovani svi zakonski uvjeti koji prethode osnivanju sveučilišta. Hvala svim kolegicama i kolegama koji su sudjelovali u radu na ovom prijedlogu zakona i Klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Hvala. Kolega Jovanović je digao povredu Poslovnika, u čemu je povrijeđen Poslovnik? **Jovanović, Željko (SDP)** Uvaženi potpredsjedniče gospođa Petrijevčanin Vuksanović je povrijedila Poslovnik jer je u svojoj raspravi nekoliko puta iznosila neistine vezano uz Klub zastupnika SDP-a, koji nikada ni u jednom trenutku nije rekao da je protiv vojnog sveučilišta. Dapače, mi smo stvorili pretpostavke još 2014. da preraste sadašnji način obrazovanja u vojno sveučilište, ali tražimo da procedura bude savršena upravo zbog tog sveučilišta, a ne da se rade greške u koracima i molim da se to više ne ponavlja ni u jednoj raspravi. **Reiner, Željko (HDZ)** Dakle, kolega, kolega Jovanović, vi znate da ste zlorabili povredu Poslovnika, vi ste zapravo replicirali, ja vam dajem opomenu za to i ja vas molim nemojmo zlorabiti instituciju povrede Poslovnika. Sada će u ime Kluba zastupnika GLAS-a Poslovnika. Sada će u ime Kluba zastupnika GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Vesna Pusić, izvolite. **Pusić, Vesna (GLAS)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. U mojoj dugoj političkoj karijeri ovo je jedan od najapsurdnijih zakona koji je došao u ovaj sabor. Najapsurdniji zbog toga što naprosto ne vodi računa o realitetu, ne vodi računa o drugim zakonima koji reguliraju ovo područje, a bome ne vodi računa niti o svojoj svrsi, a svrha je dobra. Svrha kvalitetno visoko obrazovanje za ljude koji rade u sigurnosnim službama i obrani je nasušno potrebno, to je užasno važna stvar. Vojska i sigurnosne službe su glavni instrumenti, policija, glavni instrument državnog monopola na nasilje i ako tu imate loše i nekvalitetno obrazovane ljude postaju užasno opasne institucije potencijalno. Prema tome, obrazovanje i kvalitetno visoko obrazovanje je jedan od glavnih instrumenata da se te važne potrebne, ali potencijalno vrlo opasne institucije pretvore ili drže na onoj razini i rade one poslove koji zaista trebaju, a to je čuvaju sigurnost i, i brane jedno društvo koje ih financira i koje se za njih, uspostavljajući državu, odlučilo. Prema tome, glavna primjedba uz sve ostale koje ću, koliko imam vremena, iznijeti, ali glavna primjedba moja je, Kluba GLAS-a na ovaj zakon je da on ne služi svojoj svrsi. Kvalitetno je organizaciji kvalitetnog visokog obrazovanja, sveučilišnog obrazovanja za ljude u obrambenim i, i sigurnosnim institucijama i službama. To ga ne čini izuzetnim zbog toga što RH u ovom trenutku ima 9 sveučilišta na 4 milijuna ljudi. Svako ko pošteno hoće, nešto zna o sveučilišnom obrazovanju i pošteno hoće pogledat našu situaciju, zna da mi, ja bi rekla, ni u jednoj disciplini nemamo više nego, kvalitetnih ljudi nego za 2, ali u ovom trenutku iz različitih razloga ima 9. Svi znaju koja je hijerarhija, svi znaju i koja sveučilišta i koji studiji su gdje kvalitetniji. Tu treba imat, dakle ljude ne samo formalno sa, sa zvanjima sveučilišnima i titulama nego i sa stvarnim znanjima, a naprosto činjenica malog broja nam ne omogućava da, da držimo tih 9 sveučilišta, ali ih u ovom trenutku imamo. Pred neko vrijeme na portalu srednja.hr također je izašao jedan članak koji pokazuje statistički da u RH istovremeno imamo i sve manje studenata, naravno jer imamo i sve manje mlađih ljudi. Dakle, ovo bi bilo 10-to sveučilište u RH. Spominju se se 4 studijska programa iz kojih bi se sveučilište sastojalo. Vojno inženjerstvo, vojno vođenje i upravljanje, vojno pomorstvo i aeronautika. To su jedva smjerovi, to su studijski programi, neki od ovih stvari su vjerojatno kolegiji, dakle i studijski programi. Govori se također da recimo Sveučilište u Zagreb, 11 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, sastavnice sveučilišta nisu studijski programi, sastavnice sveučilišta su instituti, fakulteti, to je ono što čini sveučilište i ako sve degradiramo ljudi, to će uništit svrhu ove institucije i drago mi je da danas raspravljamo bez obzira što od toga ništa jer se taj zakon neće donjet, drago mi je zbog toga što možda ipak posluži da kad se krene stvarno u nekom slijedećem mandatu u osnivanje tog sveučilišta da se, ili fakulteta, da se malo bolje vodi računa o kriterijima i o nekom samopoštovanju, pa i poštovanju te struke. Ljudi koji rade u vojsci i sigurnosnim službama trebaju kvalitetna znanja, to ne može s kolca i konopca se skupit interdisciplinarni studij na zagrebačkom sveučilištu i vojnom učilištu i nešto na splitskom sveučilištu i od toga napravit sveučilište. Tu jedva ima materijala za fakultet i ako ima materijala za fakultet napravite kvalitetni fakultet, napravite sa kvalitetnim ljudima držeći stroge kriterije i kao fakultet sastavnica zagrebačkog ili kojeg god drugog oćete sveučilišta, imate pravo surađivat sa svima na svijetu, imate pravo se natjecati za europska sredstva, dakle nema nikakvih prepreka koje se ovdje navode kao neki od argumenata. Ovo što tobože bi bilo sveučilište su 4 odsjeka, mislim od mislim od toga, kao što sam rekla, fakultet ne možete napravit i nemojte molim vas govorit to je samo šteti ovoj instituciji da svaka kritika koja dolazi je iz osobnih razloga zato što bi taj htio predavat ili ne bi htio predavat, osobno znam tko bi sve htio predavati na ovom sveučilištu koje tu osnivate, a nije uspio na nekim drugim npr. na zagrebačkom. Prema tome, ako se bude gledalo iz te perspektive upropastit ćete i ovu ideju, a naravno i uopće ideju sveučilišta koja nažalost je već i onako prilično degradirana. E sad, fakultet ili čak sveučilište pod jurisdikcijom Ministarstva obrane jel se radi o obrani i sigurnosti. Da li to znači da ćemo staviti Medicinski fakultet pod Ministarstvo zdravstva, Ekonomski fakultet pod Ministarstvo gospodarstva? Kriteriji su jedino što je važno. Zato sveučilišta postoje. I postoje da imaju monopol, mislim apsurdno je reći treba biti konkurencija između znanstvenika, treba biti konkurencija između mozgova, između ideja, a ne da svako ko se sjeti može osnovati fakultet ili sveučilište. To je naš problem. Zbog toga što ne udovoljava ljudi kriterijima, mi nemamo naprosto, ne držimo kriterije na kojima bi mogli takav jedan aparat znanstveno-istraživačko-nastavni podržavati i imat. Dakle, nećete imati 5 medicinskih fakulteta, iako ih mi imamo, jer nema dovoljno ljudi koji tamo mogu kvalitetno predavati. Zašto, kako, od čega, za koga, s kojim nastavnicima, u kojim područjima, kakvo sveučilište? Ovdje je ako ima neki nukleus za eventualno budući fakultet i držite se zagrebačkog sveučilišta, ono nije bog zna kaj, sadašnji rektor ga je zaista degradirao, ali je ipak neki kriterij, ipak je neki kriterij. Držite se zagrebačkog sveučilišta to će garantirati barem koliku toliku pristojnu akademsku razinu ovih programa za ove ljude koji su važni i za ovo područje koje je važno. To zaista je važno područje, to nema nikakve sumnje i nije bez veze da su se različite vlade i ljudi različitih svjetonazora zalagali da se ovo obrazovanje dovede na jednu visoku razinu i da se drži na toj visokoj razini, ali pokušajte to zaista napraviti. I konačno, u obrazloženju se kaže da za ovo nije potrebno novaca. To nemojte govoriti jer to je potpuno jasno neistina, naravno da je potrebno novaca i treba dati novaca, ali treba dati novaca za za pristojnu razinu, za akademsku razinu, nisu ti ljudi koji rade u obrani i sigurnosti ništa manje vrijedni, nisu gluplji, nisu nesposobniji nego oni koji studiraju i trebaju studirati po akademskim kriterijima barem nekakvim. Prema tome, omogućite to i ovdje to vam je naša preporuka za neko jako buduće vrijeme kad ovo stvarno bude tema. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HSS-a i Demokrata, a govorit će poštovani zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, mi iz Kluba HSS-a i ja osobno smatramo da Hrvatskoj je Hrvatska vojska jedan od prioriteta i neosporno je da nam treba snažna Hrvatska vojska, dobro opremljena i sa kvalitetnim stručnim kadrom. mislim da idemo u tom pravcu u dobrom smjeru i da su se hrvatski vojnici pokazali diljem svijeta kao pravi profesionalci i da je ovo nam godi čuti i da se evo neke druge države dolaze raspitivati na koji način to Hrvatska Hrvatska upravlja Hrvatskom vojskom i u kom pravcu se razvija i svakako da je vojno učilište u okviru razvoja Hrvatske vojske odigralo važnu ulogu i ovaj kroz projekat Kadet da se dalo mladim ljudima šansu da steknu naobrazbu i sutra sigurno radno mjesto. I sigurno da ovaj predloženi zakon, po nama iz HSS-a ako već je nam Hrvatska vojska na prvom mjestu nije smio doživjeti sudbinu da bude sad zadnja sjednica Hrvatskog sabora u ovom sazivu. Zašto nije bio zašto ga nismo dobili i u drugom čitanju i zašto nije usuglašen sa ostalim zakonskim odrednicama o zakonima koji govore o ovom području? Jer očito da uz ovoliku javnu raspravu i kritike koje su došle sa različitih fakulteta i od znanstvenih osoba iz znanstvenog područja, da očito nije sve tako kvalitetno dorađeno ili bar onda nije dovoljno jasno objašnjeno. Tako da evo mi iz HSS-a tražimo da do drugog čitanja doradite ovo, da ga usuglasite sa ostalim zakonima jer u protivnom to onda nema smisla ako se može donositi zakon i osnivati sveučilište koje nije usuglašeno sa ostalim zakonskim propisima. Naravno da nam godi čuti da se očekuje da kroz ovo sveučilište se ostvari međunarodna suradnja. Pa bilo je da se i međunarodne suradnje, čitali smo o tome, i kroz postojeće sadašnje studije i sada kroz sveučilište u Zagrebu i sveučilište u Splitu sa postojećim fakultetima koji su sudjelovali u naobrazbi naših vojnih stručnjaka, ali dobro želi se biti nositelj projekta. To ima smisla, ali to se moglo i kroz fakultet. Ono što ovdje nije istaknuto, a što bi ja volio da se ugradi kao mogućnost u tom novom sveučilištu kojeg procjenjujemo da će sutra biti pravo sveučilište i da nam treba, je to suradnja sa vojnom industrijom u RH. To niste poštovani državni tajničke spomenuli, a svakako da je smisao znanstvenog rada, istraživanje i razvoj novih projekata i novih oprema, naoružanja ili nešto slično, a što će nam sutra biti korisno u razvoju obrane i sigurnosti u RH. Imamo niz kvalitetnih firmi, privatnih u RH koja su sposobna evo na međunarodnom tržištu ostvariti vrhunske rezultate. Mislim da tu moramo više učiniti u njihovoj promidžbi i upravo njih uključiti i koristit njihova znanja i u razvoju Vojnog sveučilišta u Zagrebu tu posebno ističem potrebu da se surađuje i s onim firmama koje su imali ta znanja, a koje su sad u teškoćama. Mislim ovdje na tvrtku „Đuro Đaković“, grupu u Slavonskom Brodu, gdje sigurno dio tog vojnog programa može osigurati radna mjesta za naše branitelje koji su stvarali ovu RH, koji tamo evo nažalost su zadnjih mjeseci štrajkali jel nisu dobivali plaću i evo juče, prekjuče kad smo dobili vijest da

bespovratna sredstva iz proračuna RH poput Croatia airlinesa ili brodogradnje, zašto ne i „Đuro Đaković“? Da, kredit je taj koji se mora vratiti. E onda kad već država daje jamstvo i osigurava kredit za poslovanje ove grupacije gdje je i važan segment vojna oprema i vojna industrija, zašto onda ne razvijati takve projekte i programe da se osiguraju i novi poslovi jer taj kredit će se morat vratit, ako nema posla onda nema ni uspješne tvrtke, ni uspješne uprave, nema ni radnih mjesta u toj tvrtci. Evo pozivam da se u sklopu razvoja novih programa osmisle osmisle projekti koji će upravo tvrtki „Đuro Đaković“ i sličnim tvrtkama u RH vojnoj industriji osigurati kroz te razvojne projekte nove proizvode i nova radna mjesta. I naravno kad već spominjemo Slavonski Brod onda se moram pozvati na našu odluku ovdje HS, donešeni Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu još 15.9.2015. I umjesto da smo danas imali evo prve studente koji diplomiraju na tom Sveučilištu u Slavonskom Brodu, mi tek dobivamo vijest da, možda se od rujna krene upisivati na fakultete u Slavonskom Brodu. Zašto je tomu tako? To je dijelom kriva i ova Vlada jer još prošle godine smo stavili to sveučilište u proračun RH, doduše samo sa 5 milijuna kuna i ono što je porazno da je po izvršenju proračuna bilo realizacija 0. Ponovno je za 2020. stavljeno 5 milijuna i 300 i dobro da rebalansom nije smanjeno, ostalo je 5 milijuna i 300 i najava da se kreće u rujnu, al još uvijek senat sveučilišta „Sv. Juraj Strossmayer“ u Osijeku nije donio odluku koju mora donijeti da se izdvaja Strojarski fakultet, da se izdvaja Fakultet odgoja i obrazovanja, da se izdvaja studentski centar i pripaja Sveučilištu u Slavonskom Brodu, da se Veleučilište u Slavonskom Brodu spaja sa novim novim sveučilištem. Zašto to govorim? Pa nije im, valda predlagatelj ovog zakona ne želi istu sudbinu i sveučilištu, Vojnom sveučilištu u Zagrebu? Zato morate uskladit sve procedure i sa Sveučilištem u Zagrebu i sa Splitom i sa postojećom zakonskom procedurom da ne doživite sudbinu da još 5.g. čekamo da u stvarnosti imamo vojno sveučilište, a sramota je za sve nas što Sveučilište u Slavonskom Brodu nema sad evo proslavu diplome prvih studenata na Sveučilištu u Slavonskom Brodu iako je evo ministrica najavila da se od rujna kreće, ali ovih 5 milijuna i 300 nije dostatno samo za tehničku inicijaciju, osivačke akte, osnivanje sveučilišta, otvaranje žiro računa i tehničko opremanje za početak rada, a gdje je preostalih 50-tak milijuna kuna da bi ljudi koji će radit na tim fakultetima u sastavnici novog sveučilišta imali dostatno za rad. Očito da neko lakomisleno ili iz političkih razloga kaže da ide Sveučilište u Slavonskom Brodu, ne bi želio da takvu istu sudbinu doživi i sveučilište, Vojno sveučilište u Zagrebu jer vi kažete ne treba novca. Očito će novca trebat za te ljude koji će radit na sveučilištu i trebate onda i realno prikazat i moramo bit korektni i transparentni kad se planiraju ovakvi projekti koji su dobro došli, ali moraju bit odrađeni od A do B, po onom vojnom kad ideš u nekakvu bitku moraš znat s čim ideš, s kim ideš i kakva će to sutra završit. A mi želimo da imamo kvalitetnu HV, obrazovane stručnjake, da imamo razvojne projekte koje će osigurati prepoznatljivost HV-a i hrvatskog proizvoda, a onda i radna mjesta u RH. Stoga, evo do drugog čitanja popravite ove prijedloge prijedloge i primjedbe koje su došli i od znanstvenih, ljudi iz znanstvene zajednice, pa i od opozicije. Niko od nas nije protiv, ali treba sve to stavit na onaj zakoniti okvir. Hvala. Hvala lijepo. Slijedeći Klub zastupnika biti će onaj SDP-a u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Željko Jovanović. državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo, u ime Kluba zastupnika SDP-a na samom početku još jednom moram naglasiti da mi u načelu nismo protiv osnivanja vojnog sveučilišta, dapače to smo i dokazali u proteklim godinama kada smo aktivno sudjelovali u osuvremenjivanju vojnog obrazovanja, ali tražimo da to zaista bude izvedeno perfektno bez ijedne primjedbe. Čuli smo i uvodno da RH od '91. kontinuirano pokušava provoditi i unaprjeđivati vojno obrambeno obrambeno obrazovanje. Nažalost, u pravilu to i nije pretjerano uspješno, tako da dugo vremena razne diplome koje su dolazile iz kruga Ministarstva obrane i nisu baš negdje priznate i cijenjene. Stoga se to zadnjih 10.g. pokušavalo popraviti ustrojavanjem zajedničkih propisno akreditiranih civilno vojnih obrazovnih smjerova. To je trebalo pomoći postupnoj izgradnji kvalitete i pribavljanja akreditacije za tijelo vojno obrambenog obrazovanja, dakle postupno, ne može ništa preko noći. Išlo je poprilično sporo i s malo uspjeha i stalno je bio prisutan osnovni problem vojnog školovanja u RH, a to je njegova neprilagođenost ostatku sustava visokog obrazovanja i znanosti u državi, te izostanak, posebno važno, prepoznatljivosti stečenih kompetencija tako obrazovanih ljudi za tržište rada izvan sustava Ministarstva obrane. Veliki iskorak učinjen je 2014.g. i ja zaista s ponosom ističem da sam sudjelovao u svim aktivnostima koje su dovele do toga toga je u suradnji najprije sa Sveučilištom Zagreb, a potom i Sveučilištom Split pokrenut novi vojno studijski program, vojno inženjerstvo, vojno vođenje i upravljanje, gdje je nositelj znači Sveučilište u Zagrebu, te za vojno pomorstvo, vojnu nautiku i vojno brodarstvo 2018. Sveučilište u Splitu, dok je Hrvatsko vojno učilište suizvoditelj i to je bio običan potez tako treba raditi, ne preko noći, postepeno uz puno napora. Dobili smo studijske program koji su prepoznati, koje su mladi rado pohađali, upisivali se na njih i po završetku imali osigurano radno mjesto i izvan Ministarstva obrane. Tako se radi. Dakle, uz oslonac znanstvenih i obrazovnih akreditacija sveučilišta u Zagrebu i Splitu treba se razviti i znanstveno-nastavni kadar Hrvatskog vojno učilišta što je po meni trenutačno zapravo najveći problem. Čini se da u tome se baš i nije uspjelo odnosno časnici predavači nisu ostvari potrebne preduvjete za napredovanje od predavača do docenta i profesora. Stoga se netko dosjetio da preko noći kad već nema trajne akreditacije za postojeće sveučilišne programe unutar Hrvatskog vojnog učilišta, kad već brojni predavači Hrvatskog vojnog učilišta ne uspijevaju magistrirati, ne uspijevaju doktorirati, ne uspijevaju znanstveno napredovati, ne uspijevaju publicirati čak ni interno, a kamoli međunarodno vrijedne radove stiže kreativno rješenje idemo naredbom praktično osnovati vojno sveučilište. E to nije dobro. I to mi ističemo da nije dobro. Bolje je da ide sporije. Bolje da traje duže, da bude godina, dvije, ali da to Hrvatsko vojno sveučilište bude na ponos svih zaposlenih, svih građana, svih u Ministarstvu obrane. Ovako neće biti. Dakle, mi inzistiramo da se poštuje svi zahtjevi Zakona o znanstvenoj djelatnosti u visokom obrazovanju i Zakona o kvaliteti u visokom obrazovanju koji derogiraju se ovim prijedlogom. To nije dobro, tako se ne može osnovati sveučilište, to nije dobar početak. Sjajno bi bilo za budući status diplomanata, za zaposlene na tom sveučilištu, za MORH da preraste dakle vojno učilište u sveučilište, ali ne na silu, ne naredbom. Ne može to novo sveučilište ostati potpuno izvan sustava visokog obrazovanja i znanosti budući po ovom prijedlog sva prava i dužnosti u ime osnivača RH imamo Ministarstvo obrane, bez ikakvog mjesta za Ministarstvo znanosti i Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. I prilično bahato, moram to reći, se misli da će im se jednostavno pripojiti dosadašnji institucijski programi sveučilišta u Zagrebu i Splitu. Dakle, ignorirajući njihovu sveučilišnu autonomiju, njihovo intelektualno vlasništvo nad tim programima, želje zaposlenih. Dakle, kolegice i kolege zahvaljujući ovom sporazumu iz 2014. ova sveučilišta su dobila veliki broj zaposlenih, veliki dio njih ne želi tek tako preći na sveučilište koje se osniva na ovaj način i to treba imati na umu. Dakle, kolega Vlaović je dobro rekao, danas čitamo nakon 5 godina 9 javno sveučilište u Hrvatskoj. Pa zar želimo da odlukom osnivanjem ovog sveučilišta i zakonom čekamo narednih 5 godina da dobijemo 10 sveučilište, zato to nije dobro, stanimo malo. Razmislimo gdje se griješi. Idemo na dosljednu primjenu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju jer kolegice i kolege sud neće upisati u registar ukoliko ovo sveučilište ne bude osnovano osnovano u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Članak 50. stavak 1., i iz tog razloga potpuno podržavamo sve prijedloge sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta političkih znanosti. I zato sam rekao da ne razumijem zašto se ovoliko žurilo. Pa moglo se sačekati još mjesec dana, izraditi drugi kvalitetniji prijedlog ovog teksta i usvojiti ga u novom sazivu sabora. Prema tome, kolegice i kolege ne može se donijeti odluka o osnivanju Sveučilišta za obranu i sigurnost Dr. Franjo Tuđman, za kojeg se kaže da je od posebnog državnog interesa za RH, a da se istovremeno ne uvažavaju Strategija razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je donio Hrvatski sabor, koja je jedina prava strategija koju Hrvatska ima. Dakle, uopće se ne uvažava Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije i krše se odredbe važećih zakona koji reguliraju visoko obrazovanje i znanost. Dakle, svako osnivanje novog sveučilišta mora biti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Nedopustivo je da u ovom prijedlogu nalazimo takve nelogičnosti, pa to je sramotno zapravo i za samo sveučilište koje želi se osnovati i nositi ime prvog hrvatskog predsjednika. Dakle, vi u tom samom tekstu imate brojne nelogičnosti u suprotnosti s onim što je danas govorio državni tajnik. Dakle, u Članku 1. navodi se da na postupak osnivanja sveučilišta ne primjenjuju se odredbe Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, a onda se o javnom savjetovanju o nacrtu prijedloga osnivači pozivaju da će u postupku ustrojavanja sveučilišta primjenjivati propise koji reguliraju upravljanje kvalitetom u znanosti i visokom obrazovanju, a istovremeno su članci u suprotnosti sa tim zakonima. Prema tome, inicijatori za osnivanje Sveučilišta obrane i sigurnosti nisu uopće dovršili dogovore sa sastavnicima sveučilišta koje su do sada sudjelovale u pripremi programa vojnog učilišta, a iskazali su i svoje svoje primjedbe kroz javno savjetovanje. Pa tome služi javno savjetovanje, da nakon što završi javno savjetovanje uvažimo primjedbe koje su usmjerene u cilju poboljšanja. Prema tome, ponavljam ne vidimo opravdanje da se na postupak osnivanja bilo kojeg sveučilišta pa tako ni ovog ne primjenjuju odredbe Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije. Sveučilište se mora osnivati u skladu sa najvišim kriterijima kvalitete, a ne zaobilaziti ih. Članak 20. je posebno sporan. Dakle, u Članku 20. propisuje se da se na sveučilištu uz ove studije koje se trenutačno izvode za potrebe obrambenog sustava, izvode i drugi sveučilišni programi dostupni ostalima koji se ne žele obrazovati za potrebe obrambenog sustava te da će se prava, obveze i status tih studenata regulirati statutom sveučilišta i drugim općim aktom. Je li uopće provedena nekakva studija o potrebi osnivanja novih studijskih programa? Da li znamo da nam postoji Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije? Da li znamo da postoji mreža visokoškolskih institucija? Da li znamo da u Hrvatskoj već sada broj studijskih mjesta premašuje broj maturanata za više od 30% kolegice i kolege? Zaključujući ovu raspravu, ponavljam još jednom, apsolutno dokazali smo to i djelima potičemo unapređenje kvalitete obrazovanja za potrebe domovinske sigurnosti i vojnog obrazovanja, ali ovaj zakonski prijedlog je i više nego loš. Treba težiti podizanju kvalitete obrazovanja te znanstvenog rada na rada na HVU, ali ne na ovaj način. Ne razumijem zašto MORH i Vlada tako nasilno guraju u saborsku proceduru ovaj zakonski prijedlog, tim apsurdnije, dakle što se u ponedjeljak raspuštamo i neki novi saziv mora krenuti sve ispočetka. Dakle, ima dovoljno vremena da se ove nelogičnosti isprave i da donesemo zakonski prijedlog, pa i osnujemo Sveučilište za obranu i sigurnost „Dr. Franjo Tuđman“ na način da svi koji će raditi na njemu, koji će imati njegovu diplomu, budu ponosni na to sveučilište. U ovom slučaju to neće tako biti. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime predlagača govoriti poštovani državni tajnik Tomislav Ivić, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS. Drago mi je kolega Jovanović što podržavate u biti osnivanje sveučilišta i što je i vaša Vlada, jel tako, i za vrijeme mandata ministra Kotromanovića su pokrenuti ovi programi i to je, ovo što mi sada radimo, samo nastavak procesa koji je započet prije 6-7.g., jel tako, i to smo u uvodu jasno i glasno rekli. Žao mi je što se ovdje koristi termin „vojno sveučilište“, nije ovo vojno sveučilište, kakvo vojno sveučilište, ovo je Sveučilište obrane i sigurnosti. Jedan dio se odnosi na školovanje vojsci potrebnog kadra, a drugi se odnosi na druge sastavnice sustava domovinske sigurnosti. Dakle, molim vas da ne rabite termin „vojno sveučilište“, možete ga kolokvijalno rabiti, ali to nije točno, jel tako, to nije vojno sveučilište. I ono što ste rekli, a nije točno, pozivajući se na čl. 1. i st. 4. koji kaže na postupak osnivanja sveučilišta ne primjenjuju se odredbe Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije. To je stavljeno zato što ta akreditacija već postoji, ti programi su akreditirani, programi vojno inženjerstvo, jel tako, vojno pomorstvo, to je sve, to je sve akreditirano i zbog toga je ovo stavljeno tu. Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje. Prvo je poštovanog zastupnika Joška Klisovića, izvolite. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, upravo je problem u ovo što ste rekli, što ovo nije vojno sveučilište nego sveučilište koje će biti otvoreno svima i civilima i bit će na razini javnih sveučilišta u RH ili privatnih sveučilišta u RH, ali neće proći ali neće proći cijeli postupak i neće poslovat po istim onim pravilima kao što posluju ostali. I kako će onda biti vrijednost takve diplome i takvog sveučilišta jednaka vrijednosti ostalih? Tu je ono što je g. Jovanović pokušao ukazati, da se ovo sveučilište protiv kojega mi nismo, mora ustrojiti po istim onim uzusima, pravilima, procedurama po kojima se ustrojavaju sva ostala sveučilišta u RH. Jel ako tome tako nije onda je ono privilegirano, a da ne kažem da ovdje možemo govoriti čak i o nelojalnoj konkurenciji. Vi izlazite na tržište akademskih usluga, prodajete akademsku uslugu svima u RH, ali zato imate potpuno specifičnu liniju financiranja i nekretnine koje dobijete od Poštovani kolega Klisović, cijenimo naravno to što načelno podržavate ideju o osnivanju sveučilišta i što je i u mandatu vaše Vlade učinjeno dosta toga da bi došli u ovu situaciju u kojoj smo danas. Buduće Sveučilište obrane i sigurnosti ni po čemu neće biti specifično, ono će samo uz određene izuzetke što su, ja mislim, i razumljivi jer jednim dijelom školuje kadar, jel tako, potreban za potrebe hrvatske, HV-a, sve ostalo će bit isto i primjenjivat će se i na ovo sveučilište, svi oni zakoni koji se primjenjuju i na ostala, ovaj i to je jedina razlika. A što se tiče financiranja, pa na isti način će bit financirano kao i ostala sveučilišta, iz proračuna RH, samo što taj iznos koji će bit predviđen za ovo sveučilište neće bit na razini Ministarstva znanosti nego će bit na razini od Ministarstva obrane.

dakle sve se više zapetljavate kako ova rasprava ide dalje, ali dobro ne krivim ja vas, vi niste ni znali da ćete bit u poziciji u kojoj ste sada, pa da ćete morati braniti ovaj zakon kojega ja ni načelno ne podržavam, pa niti ideju možda ne podržavam načelno. Tu ću se možda razlikovati od, od svojih kolegica i kolega. Dajte nam onda objasnite, dakle ako se ministarstvo, ako se, dakle sveučilište financira na razdjelu Ministarstva obrane, kako onda tumačite ovu odredbu prema kojoj se kadrovi neće obrazovati samo za Ministarstvo obrane i sustav domovinske sigurnosti nego i u drugim područjima koja nisu specificirana, povijest možda, filozofija možda, sociologija, medicina, predškolski odgoj i obrazovanje. To je nešto što nije definirano ovim zakonom i zanima me da mi odgovorite koje ćete još to studijske programe onda uz vojno upravljanje i ovo što je navedeno, imati? Zahvaljujem.

može imat kolegij koji će bit vojna povijest itd., ali neću sada o tome. Ono što je suština cijene priče, ovo sveučilište će imat svoje određene specifičnosti i to je svakom normalno ima ih naravno. Ima ih i sada, HVU svoje, svoje specifičnosti, ali će se i na njega odnositi zakoni koji se odnosi na ostala sveučilišta Ono što je bitno u cijeloj priči i, i, i što je, od rekao bih, ključnog značaja za, je to što će Ministarstvo obrane unijeti svoju imovinu u imovinu sveučilišta i što ćemo na osnovu te imovine moći stvoriti jedan moderan kampus kakvog u Hrvatskoj u biti nema. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća je replika poštovane zastupnice Sabine Glasovac. Hvala. Poštovani državni tajniče nije problem ako neko sveučilište ima svoje specifičnosti, na kraju krajeva to je nešto što uzgajamo i to je nešto što je smisao ustavne kategorije autonomije sveučilišta u onom, po meni, razvojnom smislu. ovog sveučilišta kako ste ga vi zamislili je da njegova jedina isključiva specifičnost bude ta da se na njega ne primjenjuje sve ono ključno za funkcioniranje sveučilišta. To su 2 zakona, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakon o osiguranju kvalitete. Znači, na ovo sveučilište ne primjenjuju se ni jedna od dva zakona. Prvi prilikom osnivanja jer ne zadovoljava širinu područja, a drugi jer akreditacija, reakreditacija, nadzor znači de facto je Ministarstvo znanosti i obrazovanja i njegove agencije koje provode sustav osiguravanja kvalitete su razvlaščene. I nadzor će provoditi Ministarstvo obrane, a akreditacije i reakreditacije prema ovom vašem zakonu u Članku 1. stavku 4. nema. U tome je problem. Tomislav (HDZ)** Kolegice, suština priča je u tome da vi to sve pogrešno tumačite. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj MOST-a nezavisnih lista u ime kojeg će govoriti poštovani Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Kolegice i kolegice, poštovani građani, uvaženi vršitelju dužnosti ministra obrane sa svojim suradnicima, evo dolazimo znači na kraju mandata i uvijek mi je drago pričati i govoriti, raspravljati, predlagati o Hrvatskoj vojsci o napredcima u Hrvatskoj vojsci o mogućim napredcima jer vidimo da je obrazovanje vrlo bitno znamo da hrvatski vojnik koji je temelj Hrvatske države, evo dolazimo sad u tu nekakvu obljetnicu, 30 godina od tih tih slavnih dana kad je hrvatski narod napokon došao do svoje samostalnosti uz znanja, sposobnosti, vještine hrvatskog vojnika iz Domovinskoga rata koje je stekao u kriznim, teškim vremenima u borbi za samostalnu Republiku Hrvatsku. Kad govorim o ovome imam obavezu kao tada mlad čovjek i sudionik Domovinskoga rata, kada nismo svi mogli studirati, mogli smo naravno, ali smo odabrali nekakve druge puteve, sudjelovali smo u Domovinskom ratu i evo poveznica moja osobna i brojnih drugih pripadnika Domovinskog rata, časnik postrojbi …/nerazumljivo/… policije prije svega redarstvenika Hrvatske vojske i naravno Hrvatskih obrambenih snaga u to vrijeme stjecalo svoja znanja vojna i vještine i sposobnosti u Domovinskom ratu i to narod nikad ne smije zaboraviti. Nama triba prije ove rasprave odmah kazati da je jedinstvo hrvatskog naroda uz hrvatskog vojnika tada došlo do samostalne RH. Nismo doslovno znali ništa. Vrlo male vještine smo imali, a ratovali smo protiv jake sile, srbočetničke i armade i tzv. Jugoslavenske narodne armije koja je bila dobro opremljena, a to što je bila opremljena nažalost velikim dijelom je i hrvatski narod u bivšoj državi financirao. Iz toga rata smo izašli sa brojnim vještinama i znanjima, ali isključivo što se tiče ratovanja. Prošlo je puno godina od kada sam bio na Hrvatskom vojnom učilištu, naravno kad govorimo sada o ovoj temi da se triba prisjetiti i tih vremena jer Hrvatsko vojno učilište je imalo ogroman značaj u osposobljavanju hrvatskih časnika, naravno i u drugim područjima, dočasnika i vojnika i taj značaj ne smijemo zaboraviti jel te vještine i sposobnosti od upravljanja do novih znanja koje nisu trajale toliko dugo, to je trajalo 6, 7, 8 mjeseci zavisi na kojoj razini ste bili u Hrvatskom vojnom učilištu je bilo značajno za nas mlade ljude, mlade časnike, mlade dočasnike. Tada smo još doslovno bili djeca u okolnostima gdje nismo mogli imati nekakav prirodan razvoj ovaj tako je to generacijske uhvatilo većinu tih ljudi, većinu. Sigurnost, ulaganje u sigurnost i obranu je vrlo bitno i sjećam se kad sam došao ovdje u sabor prateći to kao čovjek koji je bio u Hrvatskoj vojsci nešto manje od 20 godina i veći dio i profesionalni vojnik bilo mi je nezamislivo da jedna ozbiljna država koja ima ponos to je hrvatskog vojnika kao poveznicu da nismo imali strategiju nacionalne sigurnosti, 2002. godine, mi smo tek nedavno došli do strategije nacionalne sigurnosti što je nepojmljivo bez obzira što smo u toj fazi ušli u određene saveze i promijenili su se nekakvi, nekakvi strateški i uvjeti i naravno i funkcioniranje same obrane, a i sigurnosti. Tako da bilo koji pomak i ovo što se dogodilo 2014. za vrime ministra Kotromanovića gdje su hrvatski časnici Hrvatske vojske dobili mogućnost u biti da se školuju na sveučilištima, naravno da su to svi procedura i želja da hrvatski vojnik, novi časnik, znači moderni vojnik uza sve vještine koje smo imali u Domovinskom ratu i koje su većinom se i prenijele, premda je bila jedna faza u hrvatskom od 2000. gdje se hrvatski vojnik naovamo dosta dugo godina, gdje se hrvatski vojnik i omalovažavao i Hrvatska vojska. Doslovno hrvatski vojnik nije bio u središtu kao čovjek, kao vojnik jer profesionalni vojnik nije samo radno mjesto, hrvatski vojnik je nešto puno više. Inače vojnik nije biti jednostavno kao što je netko možda tko nije to proživio misli, izgubili smo nekakve sastavnice unutar hrvatske vojske a to je vrlo bitna sastavnica od ročnih vojnika do pričuve koja je vrlo značajna u kriznim situacijama tako da je ta nacionalna sigurnost pomalo počela olabavljivati umjesto u tim fazama poslijeratnim nakon 5, 6 g. poslije smrti prvog hrvatskog Predsjednika, počelo je to labaviti i najgore što se je počelo i omalovažavati uloga hrvatskog vojnika koji je pobjednički vojnik i to moramo isticati na ponos i u SAD-u i u Pentagonu ili u ruskoj Dumi. Hrvatski vojnik je ponos i meni je drago kad raspravljamo i srce mi da će Hrvatska dobiti tj. Sveučilište obrane i sigurnosti jer obrana i sigurnost su jedno od najbitnijih za razvoj ne samo sigurnost kao sigurnost nego i razvoj gospodarstva i razvoj znači ukupnog društva RH. I tu ćemo biti suglasni, međutim pošto je ovo sad u prvom čitanju na kraju mandata, ima malo par nelogičnosti i oporba što govori, vjerojatno se tu može uklopiti u cijelu priču, naravno da po meni je nejasno zašto baš zadnji ovaj radni dan prije raspuštanja Hrvatskoga sabora i to prvo čitanje, znači ovaj saziv Sabora neće moći ovo izglasati ali vjerujem uza sve rasprave uvažavanja, da će idući saziv Sabora u dorađenom zakonu naravno, uz amandmane koji će idući saziv Sabora donijeti, da će hrvatska vojska tj. domovinska sigurnosti i sve sastavnice imati puno, da će dobiti tu mogućnost znači obrazovanja sveučilišta za obranu i sigurnost. Ja bi samo rekao da ćemo u prvom čitanju ovo podržati. Nadam se da ste čuli glas i onih iz oporbe koji se ne protive nego naglašavaju ono što bi trebalo promijeniti i sagledati da jednoglasno razvijamo naš obrambeni i sigurnosni sustav sa novim znanjima i novim sposobnostima, akademski da ljudi dobiju nova znanja, da znaju sa znanstvenih stajališta i da imamo znači to sveučilište koje će omogućiti dodatnu vrijednost, ne omogućiti nego dati vrijednost jer mislim da to Hrvatska zaslužuje a poglavito hrvatska vojska. Osobno mi nije problem šta ovo biti u Hrvatskom vojnom učilištu i bio sam u Hrvatskom vojnom učilištu kad je bila prezentacija tj. prikazivan film „Heroji“, sajmište, „Zapovjednici Sajmišta“, zapovjednika sajmišta tako da sam obišao malo ali nakon dugo vremena, 23 g. čini mi se da je prošlo, ima promjena, ima posvećenosti više prema hrvatskom vojniku, to je činjenica ali nadam se da će sve sastavnice hrvatske vojske kad govorimo o hrvatskoj vojsci i zrakoplovstvu i kopnenoj vojsci i mornarici puno se više ulagati, raditi, da ćemo sačuvati tu sposobnost, očekujem od iduće Vlade i po pitanju zrakoplovstva i po pitanju HRM-a jer to je sigurnost, ulaganje i u tehniku i u znanje a prije svega u čovjeka. A obrazovanje je ulaganje u čovjeka jer moja generacija, ja sam '72. godište nije, oni koji su vodili Domovinski rat, imali tu mogućnost baš kao današnje generacije ali zbog tih ljudi koji su tada svojim životima branili RH, naša naša generacija zaslužuje i ovaj parlament mora donijet ovaj, Hrvatski sabor naravno drugi saziv, mora omogućiti nova znanja. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, idemo na pojedinačnu raspravu, prva će biti poštovana zastupnica Sabina Glasovac. Hvala vam g. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani g. državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Na samom početku nije na odmet ponoviti po jedno 5., 6. put danas ja mislim a i jučer na konferenciji za novinare, da SDP podržava apsolutno razvoj u području obrane i sigurnosti i razvijanje specijaliziranih programa za potrebe Oružanih snaga RH ali ovo što ste i vi g. državni tajniče rekli, da zakon se zapravo ne zadržava samo na ovom djelu potreba Oružanih snaga nego i cijelog sustava domovinske sigurnosti. Tu nema spora, mi smo neke procese doduše započeli 2014. g. ustrojavanjem posebnih studijskih programa upravo s ciljem da potpomognemo sustav obrane, sustav nacionalne pa ako hoćete i domovinske sigurnosti sa ulaganjem u taj obrazovni kadar jer znamo da se ulaganje u obrazovanje višestruko vraća i da to nije trošak, da je to investicija. Međutim tada zamisao nije išla toliko daleko da vidimo u kom pravcu će ideja završiti u smislu osnivanja i formiranja institucionalnoga okvira, dosta sam se raspitivala o tome i ova ideja o osnivanju sveučilišta kao takvoga, čini mi se da je nastala 2017. g. odnosno da je presuđeno da se ide u ideju osnivanja sveučilišta. Dobro, to je vaša odluka ali pri tome morate naravno voditi računa da se zadovolji svi važeći zakoni koji reguliraju područje obrazovanja koje bez obzira na nadležnosti koje ovdje dajete Ministarstvu obrane, neosporno pripadate. Ako ste sveučilište, morate poštivati zakone koji se odnose na sva sveučilišta u RH. E tu dolazimo do problema. dva su ključna zakona koja reguliraju područje nazovimo to tako funkcioniranja i opstojnosti sveučilišta i pravila po kojima oni moraju raditi, a to su Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i u znanstvenoj djelatnosti. Kada govorimo o usklađenosti ovoga zakona sa prvim zakonom, a to je Zakon o, o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, stajem na stranu onih koji pitaju jesu li zaista zadovoljene pravne pretpostavke za formiranje sveučilišta, ako znamo koje sve segmente mora ustanova razvojne pretpostavke, ovaj zadovoljavati da bi bilo formirano sveučilište. Znači, ovdje već dolazimo do prvog problema da nemamo de facto dva znanstvena, dva područja najmanje dva područja koja bi nam dala utemeljenje da formiramo sveučilište, mi ga nemamo. Neću ulaziti sad u to, ovo što je rekla i kolegica Pusić, da ovo i ako osnujemo kao sveučilište će zasigurno biti najmanje sveučilište u povijesti RH, ne znam kako je u drugim zemljama, ali radi se, znači smo o 7 studijskih programa koji su zaista ono minimalno i ako navučemo mogu otići u pravcu zadovoljavanja preduvjeta za fakultet, za sastavnicu za fakultet, ali za sveučilište nikako. Znači, imamo 2 preddiplomska, 2 diplomska, 2 integrirana i jedan poslijediplomski studij u nastajanju. Taj dio znači nije dobro razrađen. Morate pokazati i dokazati da postoji utemeljenje da zadovoljavamo sve ove kriterije. osiguravanje kvalitete. U čl., u st. 4. u čl. 1. de facto piše da ovo sveučilište ne podliježe Zakonu o osiguravanju kvalitete i to je nešto što nije nikako dobro. Ne može se primjenjivati jedno pravilo za, za jedno sveučilište, a za sva druga sveučilišta drugo, drugo pravilo. To je naprosto ne, nedopustivo. E sad, ono što je još ovdje po meni problematično je da se nismo uskladili sa strategijom znanosti i obrazovanja i tehnologije i mreže visokih učilišta gdje se jasno definira da u RH zapravo ne postoji potreba za osnivanjem novih, novih, novih sveučilišta, neovisno o tome govorimo li mi o specijaliziranom ovom, ja ću pod navodnike staviti „vojnom sveučilištu“ ili još gore ako uzmemo u obzir da ste otvorili prostor da se unutar njega mogu otvarati i neki studijski programi koji neće zadovoljavati samo potrebe ovog specifičnog sustava nego će biti i puno šire, o čemu su govorile neke i od, od kolega. Treće, pitanje na koji način se može jamčiti autonomija i sloboda stvaralaštava javnosti rada visokog obrazovanja, na čemu se zapravo temelji visoko obrazovanje? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika, tri Hvala potpredsjedniče. Kolega, kolegice Glasovac, spominjali ste u svojoj raspravi da će ovo biti jedno od najmanjih sveučilišta u RH i kao u nekom negativnom kontekstu. Mislim da tu nije nikakav negativni kontekst, ovaj zakon je samo okvir za osnivanje ovoga sveučilišta. Koje studijske programe, normalno da neće ostat na ovome broju studijskih programa, to će se definitivno proširiti. Kada pogledamo ostala strana jako poznata vojna sveučilišta, mislim da velik broj studijskih programa i veliki broj tema je koje ovo sveučilište može pokrivati, u budućnosti vjerujem da će pokrivat, tako da to što će oni, to što će ona u prvim godinama biti najmanje vjerujem da će vrlo brzo mnoge sastavnice, mnoge svoje centre osnivati, da ćemo imati prilike o tome raspravljati u HS.

u većem broju polja, te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces. Ono što sam htjela reći je da ovo sveučilište s obzirom da ne pokriva najmanje 2 znanstvena područja nego samo jedno, nema po nekima i po meni, utemeljenje da zadovolje uopće formu jer ima samo 7 studijskih programa odnosno 6 + 1 u nastajanju ovaj poslijediplomski, o tome sam govorila. Nije problem u tome malo ili veliko, al je problem kada idete sa zakonom kojim derogirate druge lex specialis zakone. U tome trebamo naći nove načine kako do drugog čitanja pomiriti ovaj zakon sa zakonima koji reguliraju sveučilišnu scenu, ja ću to tako reći, i unificirana pravila za sva sveučilišta. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Ante Babića. Hvala vam lijepa. Poštovana kolegice Glasovac, dakle treba govorit istinu. Oba uvjeta, oba zakona su zadovoljena i Zakon o kvaliteti i Zakon o akreditaciji, o tome je govorio i državni tajnik. Ali kažete da stajete, što se tiče uređenosti ovoga zakona, na stranu onih koji se protive ovom sveučilištu i prijedlogu ovoga zakona. Ja se ne slažem s tim, to sam rekao i u svojoj replici. Ako kažete da je to, da će ono biti najmanje, ne mora značiti da ne može biti najbolje. Uostalom to govore i neki studiji odnosno sveučilišta koja izučavaju doktrine, vojne doktrine, medicinske doktrine iz Domovinskog rata provjerene kao takve, kao i studenti koji dolaze u RH i nalaze se na HVU. Dakle, nešto što radimo godinama, o tome vam je govorio i vaš kolega Jovanović koji je 2014.g. zapravo sudjelovao u svemu tome. Dogodine imamo 30.g. stvaranja HV-a, vojske koja je stvorena iz rata, koja je to praktički primjerom pokazala, može biti samo naš zastupnica Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Nema ispravka netočnog navoda, al ja nisam rekla da se protivim osnivanju sveučilišta nego načinu na koji je ovaj zakon predložen i kako se ono treba osnovati, da i različito je i uvjete koje treba zadovoljiti. Drugo, osiguravanje kvalitete je ključ, nema iznimaka. Ako već idemo ovom logikom da su neki programi već postojeći i akreditiran i onda primjenjujemo stavak 4. čl. 1 ali onda moramo negdje drugdje napisati isto ono što smo napisali još jedan članak kod Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever i u Brodu a to je da ministar nadležan za visoko obrazovanje zadužuje se da postupanje ovog zakona na snagu pokrene postupak reakreditacije. Ne može proći upis i osnivanje bez ili inicijalne akreditacije ukoliko govorimo o novome ili postupka reakreditacije ako govorimo o izmijenjenome, o tome ja govorim, na tome se mora raditi i to se mora doraditi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I slijedeća replika je poštovanog zastupnika Josipa Đakića. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolegice Glasovac, sumnjate u ostvarivanje kvalitete, ja bi vas samo uputio na odgovore koji su u e-savjetovanju dati od strane predlagatelja gdje se jasno govori o tome da osiguravanje kvalitete odvijat će se prema odredbama Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Stoga mislim da namjerno izbjegavate ono što je jasno naglašeno i što je definirano u primjedbama koje je dalo Sveučilište u Zagrebu, jasno su predlagači odgovorili na sve to pa bi bilo lijepo da i to pročitate i uvažite kao osnovno da će kvaliteta biti osigurana onako kako je to definirano u znanosti i visokom obrazovanju. Kolega Đakiću, onda vi pročitajte čl. 1. stavak 4., ali dobro, ne morate, ja ću. „Na postupak osnivanja sveučilišta ne primjenjuju se odredbe Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije“, ok, ali, fali ovo, „Ministar nadležan za visoko obrazovanje zadužuje da postupanju ovog zakona na snagu pokrene postupak reakreditacije sukladno čl. 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Da ne ulazim sad u intelektualna vlasništva, u to tko nosi postojeće kolegije koji se trebaju prenijeti sa Sveučilišta u Zagrebu, nadam se da ću imati prilike u završnoj riječi nešto reći i o tome, ali mislim da se mi koji se malo razumijemo više možda u ove zakone, ne mislim vas pritom uvrijediti ali koji malo više smo u ova dva zakona, jako dobro znamo o čemu se ovdje radi, o čemu mi govorimo i što mi tražimo da se popravi između prvog i drugog čitanja. Hvala. Slijedeća rasprava bit će poštovanog zastupnika Josipa Đakića. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo još jedanput g. potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicima. Pa evo pozdravljam i ja prijedlog ovog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti koje će zasigurno doprinijeti ostvarivanju svih tih nacionalnih interesa koji su definirani Strategijom nacionalne sigurnosti i opisani su u prvom i trećem cilju koji su vezani uz nacionalne interese i uz nacionalnu sigurnost. Sam sustav domovinske sigurnosti ovim novim zakonom i sveučilištem dobio bi snažnu i važnu ulogu jer bi se na sveučilištu izvodili sveučilišni i cijeloživotni programi za potrebe obrane i potrebe sustava domovinske sigurnosti na svim razinama. Osnivanje Sveučilišta obrane i sigurnosti predviđaju tradicija obrazovanja časnika hrvatske vojske započeta tijekom Domovinskog rata koja časnike integrira u hrvatsko društvo i cijelu zajednicu. Kao što znamo, razvoj vojnog obrazovanja započeo je u listopadu '91. g. provedbom časničkih tečajeva u Varaždinu, Zagrebu, Samoboru. U prosincu '91. g. u Zagrebu je ustrojen Časnički centar hrvatske vojska pa dočasnička škola ustrojena je '92. g. a u siječnju '93. Časnički centar postaje Hrvatsko vojno učilište gdje se provodio program usavršavanja i profesionalizacije, program modela civilnog vojnog školovanja pod nazivom „Kadet“ započet je 2003. g., trajao je do 2014. dok nije pokrenut projekt vojno-studijskih programa u suradnji sa Sveučilištem u i potpori daljnjeg razvoja sustava vojnoga obrazovanja, Vlada RH je u rujnu 2017. donijela odluku o postupku ustrojavanja diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija. Evo i tako smo došli do ovog zakona kao što su moji kolege u prijašnjim raspravama i replikama govorili, do krune toga vojno-sigurnosnog obrazovanja koje je nužda i potreba i koje je sigurno u Strategiji nacionalne sigurnosti i definirano i koje je striktna potreba kako bi hrvatska vojska bila ta koja će u 21. st. njihovi kadrovi biti najbolji i najkvalitetniji kao što ih se i sada ocjenjuje u svim misijama i svim zadaća koje rade u sastavu NATO snaga ili u sastavu mirovnih operacija u kojima hrvatski vojnici djeluju. Omogućuje se ovim zakon i profesionalna i socijalna uključivost i pokretljivost. Ovim zakonom osigurat će se provedba temeljenog vojnog obrazovanja za časnike hrvatske vojske na preddiplomskoj i diplomskoj razini te razvijanje znanstveno-istraživačke djelatnosti kao i pokretanje studijskih programa postdiplomske razine. Djelom kao nastavak postojećih vojnih programa, razvojem novih programa za potrebe sustava domovinske sigurnosti, sigurno se postiže još bolji učinak i obrazovanje kadrova koji proizlaze iz ovakvoga zakona. Transformacija Vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman u sveučilište kao dugotrajan je proces koji će i nakon završetka procesa nastaviti suradnju siguran sam sa zagrebačkim sveučilištem iz kojega sada crpi i kadrove kao i programe. Donošenjem zakona i sveučilište stvorili bi se okviri za daljnji razvoj sposobnosti hrvatskih časnika i dočasnika, vojske koja će odgovoriti izazovima stvarne budućnosti, ali i sadašnjosti 21. st. kao i predviđenom Strategijom nacionalne sigurnosti. Trenutačno se na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman provodi 7 sveučilišnih studijskih programa, 2 preddiplomska i 2 diplomska integrirana, preddiplomska i diplomska te je u pripremi za akreditaciju jedan poslijediplomski specijalistički studij program za potrebe sustava domovinske sigurnosti. Vjerujem da

Hvala potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kolega Đakiću, vi ste dali jedan pregled razvoja i ustroja Hrvatske vojske, od prvih policijskih postrojba jedinica posebne namjene, preko Zbora narodne garde do postrojbi Hrvatske vojske. postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan je, a to ste vi spomenuli, pored Varaždina u mjestu Vinica, znači ustrojena 5. bojna prve A brigade Tigrovi i danas će to naši kolege, prijatelji to obilježiti. Ali, tada je bio izazov jedan, agresija na Hrvatsku. Danas su izazovi i prijetnje daleko složeniji, od pandemija do klimatskih promjena, itd., i naravno da mi kao država moramo biti spremni zaštiti naše građane od svih tih izazova. Hvala lijepo. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo kolega Stričak. Da, sjetio sam se svih onih momenata i datuma i vremena kada su stasali hrvatski vojnici, dočasnici i časnici, kada se je ustrojavala Hrvatska vojska i sjetio bih se i svih onih koji su pristupili Hrvatskoj vojsci i pomogli u ustroju, obuci i i obrazovanju hrvatskih časnika kako bi uspješno završili naše oslobođenje cijelog teritorija. Sjetim se tako i .../Govornik časnicima također, održan kao i svih onih pohvala koje su hrvatski vojnici, dočasnici i časnici, dobili kroz proteklo vrijeme angažmana u NATO sastavnici. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Petrijevčanin Vuksanović. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepo poštovani kolega Đakić. Ja ću još jednom iskoristiti repliku da spomenem i to ću ponavljati više puta, da je ovdje Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti u visokom obrazovanju, ja ih evo, imam i ovdje na stolu, ta dva zakona, znači u potpunosti ispoštovan. Da su već dva sveučilišta u Hrvatskoj osnovana po primjeru akreditacije, osim inicijalne i da nije točno što se ovdje s ove strane govori, nije smetalo kolegama iz oporbe kad se osnivalo Sveučilište u Puli, a sada smeta kada bi se osnovalo ovo sveučilište. Zašto? Zato što 2014. nitko nije očito predvidio da to ide u ovakvom smjeru, da će se ovi postojeći programi preuzimati, da će se novi inkorporirati i osnivati i sada to nekome smeta. Zašto? Ja vas pitam zašto. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolegice Irena, ja ne bih htio ulaziti točno u ono zašto zato što bi mogao se netko naći povrijeđen, međutim, da se naslutiti da postoje nekakvi razlozi skriveni koji govore o tome da se želi sve izokrenuti naopako i prikazati kao nešto što ne valja. Sve ono što u ovom zakonu piše je na dobrobit hrvatskog časnika, vojnika, ali i njih koji će iz škole izaći i moći u civilnom sektoru raditi, što je primjer u Americi, u Izraelu, gdje nitko ne može biti na rukovodećim položajima ako nije služio hrvatsku vojsku i nadam se da će tako biti. Siguran sam da nisu mogli u ministarstvu napisati da ovdje treba u zakonu biti da bude rezervirano mjesto za nekoga od koji se protive ovom zakonu. Sljedeća replika je poštovani zastupnika Ante Bačića. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Đakiću, drago mi je što se slažete sa ovom tezom koju smo iznijeli pri samom početku, da je upravo Sveučilište obrane i sigurnosti kruna

upravo i civilni potencijal ovoga Sveučilišta, tako da mi je drago da državni tajnik izbjegava ovaj termin „vojno sveučilište“ jer mislim da definitivno trebamo otvoriti buduće studijske programe jer teme obrane i sigurnosti su itekako aktualne u 21. st. i vidimo da pojedini civilni, normalno, fakulteti već pokrivaju te teme, a gdje je normalnije nego da upravo teme obrane i sigurnosti budu na sveučilištu koje će biti de facto pod nadzorom MORH-a. Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava Pa sa kolegama Klisovićem, Kovačem i Dragovanom sudjelovao sam na zadnje 3 konferencije odnosno međuparlamentarne konferencije o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici EU. U radu te U radu te konferencije sudjeluju zastupnici nacionalnih parlamenata članica EU, zemalja kandidatkinja i promatrača. Iz samog naziva konferencije jasno je da se raspravlja o vanjskoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici EU. Kada nakon tih odrađenih konferencija malo proanalizirate o čemu su raspravljali ili koje teme su stavljali kao prioritet svojih rasprava zastupnici nacionalnih parlamenata članica EU, dođete do jednog zaključka da zastupnici sa sjevera EU odnosno nordijskih država pretežno postavljaju kao ključno pitanje klimatske promjene. Zastupnici sa istoka EU aneksiju Krima, zastupnici sa juga odnosno iz mediteranskih država o demografskom kretanju Podsaharske Afrike, o migracijama i migrantima, a zastupnici sa zapada EU o kibernetičkim prijetnjama. Da se danas održava jedna takva konferencija sigurno bi tema bila i epidmija korona virusa, a između ostalog naravno da se raspravlja i o sukobima diljem svijeta, a i o problematici vezanoj za organizirani kriminal. I kada vi sad proanalizirate sve te prijetnje od klimatskih promjena, ratnih sukoba, migracija, epidemije, kibernetičkih prijetnji i izazova, tada vidimo kolko su prijetnje i izazovi današnjice složeni. Naravno da mi kao država ako želimo zaštititi svoje građane da moramo imati osposobljene ljude koji se mogu s tim nositi, a to možemo jedino kroz obrazovanje i znanost. I upravo stoga smatram da je jedno ovakvo sveučilište dobro došlo. Također, dobar je i tajming, iduće godine mi obilježavamo 30. godišnjicu od ustroja HV-a, od početka Domovinskog rata, znači i samog stvaranja naše domovine. I naravno da ako do tad uspijemo to sve pripremiti i odraditi će za budućnost naše domovine biti, mogu reći, od vrlo velike važnosti izgradnja i ustroj ovog sveučilište. Sveučilište se ne zove vojno sveučilište, zove se Sveučilište obrane i sigurnosti. Iz samog naziva vidljivo je da ide u širinu i da vodi o svim segmentima obrane i sigurnosti hrvatskog društva, a maloprije sam naveo koje su to prijetnje i izazovi današnjice. Znači, '91., malo usporedbe, imali smo jednu prijetnju, agresiju na RH. Danas su te prijetnje daleko složenije smatram da upravo ustrojem i osnutkom ovog sveučilišta mi ćemo kao država biti spremni odgovoriti na sve te izazove i prijetnje i zaštititi naše građane. Hvala lijepo. Imamo i na vaše izlaganje više replika. Prva je poštovanog zastupnika Ante Đakića. Hvala lijepo. Pa poštovani kolega Stričak, lijepo ste se sjetili svega toga što zemlje u okruženju i njihovi zastupnici komentiraju što su im preokupacija i teme. Zaboravili ste reći da je Odbor za obranu na kojem čelu je SDP-ovac Dragovan, zajedno sa svima nama, jednoglasno prihvatio prijedlog Zakona o osnivanju sveučilišta bez ovih primjedaba koje su sada iznesene ispred Kluba zastupnika SDP-a, čini mi se kao da nisu na istoj valnoj dužini il da po nekim drugim kriterijima mjere ili po svojim osobnim nahođenjima mjere, a ne kako to Klub SDP-a zapravo je prezentirao na Odboru za obranu.

mogu reći da 90, 99% odluka je jednoglasno. To znači da na saborskom odboru, gdje se i većim dijelom pita i struku jer u tom odgovoru sudjeluju i vanjski članovi, odluke doslovno pa donose jednoglasno i nakon toga kad se rasprava preseli iz tamo pomoćne ili recimo iz tih sala ili dvorana gdje se održavaju odbori, kad se preseli ovdje u sabornicu, doslovno naši kolege s lijeve strane se natječu ko će više te prijedloge oblatiti. Mislim nevjerojatno, ali točno ste to primjetili. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeće replike poštovanog zatupnika Ante Plazonića. Poštovani g. potpredsjedniče. Kolega Stričak, kazali ste da ste i vi, a isto tako i naši vojnici, dočasnici i časnici sudjeluju u mirovnim misijama diljem svijeta. Za takvo što potrebno je između ostalog i poznavanje jezika, poznavanje sustava zapovijedanja i vođenja, poznavanje sofisticiranih oružanih sustava, za sve to potrebno je, dakle znanje, takvo znanje omogućit će, kao što je dosada omogućavalo Sveučilište u Zagrebu, u Splitu i Vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“, isto to omogućit će im i novo Sveučilište obrane i sigurnosti u Zagrebu. Fala ljepa. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Stričaka. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Dobro ste to primijetili. Mi smo od '91. do '98. kao bila, bili primateljica međunarodne vojne pomoći. Prisjetimo se samo UNPROFOR-a, europskih promatrača. Već godinu dana kasnije, 1999.g. naši vojnici sudjeluju u prvim mirovnim misijama. Od tada do danas su bili, pa skoro u 30-tak država, npr. Sierra Leone, Etiopija, Eritreja, Irak, Istočni Timor, Liberija, Haiti, Obala Bjelokosti, Cipar, Gruzija, Sudan, Nepal, Srednjoafrička Republika, Čad, Izrael, Sirija, Irak, Poljska, Somalija itd. U svim tim mirovnim misijama bez obzira pod čijem pokroviteljstvu su održavani, da li UN-a, EU ili NATO, naši vojnici su uvijek ocijenjeni najvećim ocjenama.

da postoji strah kod postojećih sveučilišta i nekih fakulteta, da će se dio predmeta ili dio studijskih programa možda preklapati i da će doći kolokvijalno rečeno, da će neko nekome nešto ukrasti. Mislim da to je slučaj ovdje kod jednog fakulteta u Zagrebu koji je dao najveći broj primjedbi u javnoj raspravi, budući da na sadašnjem Hrvatskom vojnom učilištu njihovo nastavno osoblje izvodi dobar dio nastave i sad postoji strah da će im novo vojno sveučilište a ja ne zazirem od termina „vojno sveučilište“ u kolokvijalnoj uporabi, zašto? Zato što imamo National defense university, NDU, najpoznatije američko uz West Point, koje obrazuje i civile i nikom ne smeta ovaj predikat odnosno ovaj „vojno“ u naslovu, znači ne trebamo zazirati, to nije pogrešno. Ako je vojno ne znači da ne obrazuje civile, dakle uvijek postoji strah od postojećih sveučilišta i to treba gledati u tom kontekstu. **Reiner, Željko Hvala. Kolegice Irena, pa ja zaista ne vidim razloga za taj strah. Svi profesori koji sada sudjeluju u obuci, osposobljavanju, obrazovanju naših vojnika, ako su zaista kvalitetni, dobri, stručni, ne vidim razloga da ne sudjeluju u radu i ovog novog sveučilišta. Prema tome, ja zaista ne vidim razloga za taj strah osim što će se naravno daleko bolje unaprijediti obrazovanje hrvatske vojske, naših službi, policije i svih sastavnica domovinske sigurnosti, a to je ono najbitnije. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Dražena Srpaka. Poštovani kolega Stričak, dobro ste primijetili. Prije kad se rasprava preseli iz prostorija u kojima nema kamera u ono u koje je kamera, znači sam sukus se drastično promijeni. To smo čuli danas ovdje. Sveučilište novo ima naziv Sveučilište obrane i sigurnosti, znači u tom nazivu je sve rečeno. Koji to narod i koja država ne treba obranu i sigurnost? Svaki. Hrvatskoj vojsci mnogi nisu davali šanse u Domovinskom ratu a pobijedila višestruko jačeg i naoružanijeg neprijatelja. Ista je stvar mislim i sa ovim sveučilištem kojem opet neki ne daju šansu a siguran sam da će pobijediti i učiniti hrvatsku vojsku snažnom i obrazovanom. Hvala lijepa.

Hvala lijepo. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Ante Bačića. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Otvorili smo kroz ovaj zakon nekoliko tema kako bi ovo sutra sveučilište trebalo izgledat, hoće li imat kakve probleme, koje su perspektive samog sveučilišta, drago mi je da kada pogledamo ovaj mandat i Vlade RH ali i konkretno našega Odbora za obranu koju su većina evo članovi upravo ovdje i raspravljaju o ovome zakonu, mislim da je ovo jedna kruna i same hrvatske vojske i odbora, normalno saborskoga ali ovoga ministarstva i ovo je jedna točka kada zaokružujemo određenu cjelinu i kada se svrstavamo uz bok najvećih vojnih sila koje imaju izgrađena i razvijena svoja sveučilišta koji prizivaju normalno i strane kadete i razvijaju kroz to ne samo znanosti nego i status svoje vojske među ostalim saveznicima. Ovaj zakon koji je pred nama, on je de facto okvir vezano za osnivanje upravo Sveučilišta obrane i sigurnosti koje evo na ponos će imati i nositi ime dr. Franje Tuđmana i normalno ono će biti i temelj za izobrazbu naših časnika hrvatske vojske, evo, neki kolege su i spomenuli samu povijest časničkih tečajeva, škole poslije i Hrvatskog vojnog učilišta koje se oformilo '93. i svih programa koje je prošlo kroz to kada vidimo određena normalno studijske programe i probleme koje su časnici do sada imali kada su završavali određene časničke škole a nisu poslije znali točno koji je njihov status kada gledamo na jednoj akademskoj razini, mislim da danas tj. sutra kada se oformi Sveučilište obrane i sigurnosti, to će biti potpuno druga priča i jedan drugi moment. Što se tiče samoga osnivanja, vidimo i u ovom obrazloženju ali evo i kroz rasprave kolega, evo i neke kolege iz SDP-a koji su tada bili u Ministarstvu obrazovanja su već 2014. sudjelovali u razvoju određenih studijskih programa visokog učilišta koji su sve bili preteča osnivanju danas ovoga sveučilišta. Ja prije Hrvatskog sabora sam bio zaposlenik Sveučilišta u Splitu pa se evo sjećam i 2015. i 2016. g. kada smo dolazili upravo u Ministarstvo obrane i razvijali, predlagali i osnivali zajedno sa MORH-om studij vojnog pomorstva koje se i dandanas provodi na Pomorskom fakultetu u Splitu i to je ono što nam je državni tajnik na početku napominjao, upravo svi ovi studijski programi su našli i stvorili se zapravo i suradnje između MORH-a, Hrvatskog vojnog učilišta ali i Sveučilišta u zagrebu i Sveučilišta u Splitu. Koliko god raspravljamo o budućnosti ovakvoga tipa sveučilišta, vojnoga sveučilišta, ja naglašavam da teme i obrane i sigurnosti su itekako aktualne u 21. st., kada pogledamo samo broj pod navodnike civila koji su na određenim društvenim smjerovima postojećeg sveučilišta zainteresirani upravo za ove teme, studijske programe, posebice kada su završili određene fakultete i fakultetske smjerove, a upisuju obranu i sigurnost većinom iz određenih specijalističkih postdiplomskim studija, milim da tu Sveučilište obrane i sigurnosti ima svoj potencijal. Da ne spominjem kada smo razrađivali upravo studij vojnoga pomorstva, kroz razgovor i kroz međunarodnu suradnju koja je itekako na zavidnoj razini od ove Vlade RH i od ovoga Ministarstva obrane i tu moramo staviti veliku zahvalu i ministru Krstičeviću koji je itekako gurao da što prije oformimo upravo ovakvo sveučilište kada vidimo da i naši saveznici i kadeti stranih zemalja su zainteresirani za doći na ovakvo sveučilište, na ovakav studijski program čije države su voljne platiti upisnine za njih. Moramo vjerovati da u budućnosti većina studijskih programa koji se budu provodili na vojnom sveučilištu će biti itekako ekonomski neovisna i neće ovisiti de facto ni o proračunu Ministarstva obrane, ni o proračunu općenito Vlade RH. Ponovit ću za kraj ono što sam rekao na početku. Sveučilište za obranu i sigurnost naše ovo kvolokijalno što kažemo ovo ono sveučilište je Željko (HDZ)** Slijedeća pojedinačna rasprava biti će poštovane zastupnice Petrijevčanin Vuksanović. Izvolite. Hvala lijepa. Ja ću na početku svoje rasprave koja traje 5 minuta reći da meni ne smeta državni tajniče termin vojno sveučilište, ja ću ga i dalje razgovorno koristiti bez obzira što ovaj ste vi iznijeli to kao primjeru. Ja smatram da je to razgovorno potpuno prihvatljivo, naročito ako kompariramo sa nekim svjetskim vojnim sveučilištima kao nešto na Defense Univerzity itd., s kojima mi već i sad surađujemo i mislim da vojna sveučilišta itekako obrazuju i civile. Osim toga već i sada Hrvatsko vojno učilište obrazuje ljude iz MUP-a, iz Civilne zaštite, iz Ministarstva mora i ostale civile, a i zove se Hrvatsko vojno učilište. Tako što se toga tiče. Da još jednom demistificiramo ovaj balon koji se sad pojavio sa ove strane od kolegice iz SDP-a, ja ne mogu vjerovati odakle uopće te tvrdnje. Znači, ja prva ne bi potpisala nešto što je protivno zakonu. Pa zašto bi itko od nas se kompromitirao i potpisao nekakav prijedlog koji je protivan zakonu, zašto? Pa što je to nama potrebno? Pa nismo mi svoje diplome i doktorate našli na ulici. Prema tome, ja odgovorno tvrdim da je ovdje ispoštovan i jedan i drugi zakon koje sam citirala. Isto tako, dva javna sveučilišta, jedno od njih je Sveučilište u Puli i tada nitko nije rekao niti riječ, je osnovano na ovaj način. Dakle, strateški dokument mreža, a mreža je ajmo reći kolokvijalno ruku pod ruku ide sa Zakonom o kvaliteti, to su blizanci. Mreža visokih učilišta taj dokument ne postoji. Zašto? Hoćemo sad kriviti neko ministarstvo koje ga nije donijelo? Dakle, nije donesen i zato je ovo jedini zakonski ispravan način da se osnuje sveučilište u RH, nema drugog načina i već su 2 tako osnovana. Prema tome, sad je stvarno apsurdno slušati sa ove strane da ovdje nešto nije u skladu sa zakonom. Pa šta smo svi mi tupavi ovdje? Znači, Vlada donosi nešto što nije usklađeno sa Ministarstvom znanosti, MORH donosi nešto što nije usklađeno s Ministarstvom zananosti, 3 saborska odbora od kojih jedan i ja vodim, oporbeni, znači mi svi ne znamo zakone. Pa nemojte biti, ovo stvarno nema smisla. ne mora se ići postupkom inicijalne već statusna promjena je ovdje dovoljna i kažem, ponavljam, tako su već osnovana 2 sveučilišta. kaže ovdje nekakav nadzor sam čula će provoditi MORH, ma neće nadzor provoditi MORH, znači odakle uopće takve tvrdnje. Financiranje je preko MORH-a zato što MORH ima upravljačka prava u ime države, a nadzor i inače kao što ide nadzor svakog sveučilišta u RH, dakle preko agencije AZVO, Agencije za znanost i visoko obrazovanje i preko resornog ministarstva. Ovo ni po čemu nije iznimka u tom slučaju kako se pokušava prikazati. Ja sam stvarno iznenađena odakle uopće takve teze. dinamički plan preuzimanja studijskih programa kao što je ovdje rečeno je usuglašen sa sveučilištem u Splitu i Zagrebu koji i sad izvode studijske programe i čak će sveučilište u Zagrebu imati jedan dio mentoriranja nad ovim sveučilištem, a to je dakle ono što je u skladu sa akreditacijskim postupkom. Prema tome, nakon što ovo sveučilište bude osnovano i prođe određeno vrijeme i treba biti, prvo je akreditacija, pa reakreditacija, znači neće ovdje biti ništa ispod žita i ništa ono kako se kaže nekakva, ovaj nešto će se smuljati, pa neće, ne bi si mi to svi dopustili. Možemo mi sad raspravljati zašto netko to govori, ja ne znam zaista zašto, ali moram reći da u javnoj raspravi Fakultet političkih znanosti je iznio niz primjedbi i ja citiram, evo prepisala sam, kaže ovako, početak citata: „Ostavlja se mogućnost za razvoj novih programa koji bi izravno konkurirali postojećim koji se izvode na sastavnicama sveučilišta u Zagrebu i drugim sveučilištima u Hrvatskoj.“ citat. Što to znači? Što je tu loše, što je loše? Pa konkurencija nije loša. Ja ponavljam i dalje da nitko nema monopol na znanstvena područja koliko god se netko zgražao nad tim, znači društvo ne zazire od kompeticije i konkurencije, a naročito ne akademska zajednica, nitko ovdje nikome ništa ne krade. Ako se tako slušalo nekakve tvrdne nekih prijašnjih monopolista pa ne bi se pola fakulteta, ni pola sveučilišta otvorilo. Kvaliteta mora biti na najvišoj razini. Ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje mora kontrolirati kao i agencije propisane ovim dvama zakonima. I to je u ovom slučaju tako. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo i na vaše izlaganje više replika. Prva je poštovanog zastupnika Stričaka. Hvala potpredsjedniče. Kolegice nakon potresa koji je 22.3. pogodio Zagreb kada se doslovno još ni prašina od ruševina nije slegla poznati HTV-ov voditelj Petar Vlahov je izjavio, zanima me tko će ikada nakon ovog dana i nakon ovog jutra u Hrvatskoj reći da ne treba ulagati u Hrvatsku vojsku, u civilnu zaštitu i u policiju. Mislim da ovaj komentar govori sve. Hvala. Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepo kolega Stričak. Pa ljudi obično ako nisu svjesni potrebe ulaganja u ove segmente, a mislim da dobar dio naših državljana nakon Domovinskog rata, onda postanu svjesni nakon nažalost, ovakvih nekih situacija. Mene žalosti kad se obično u javnom prostoru stvori nekakav velik balon na temelju nečega što se izvuklo i modificiralo iz nekog konteksta i točno znam što je u ovom zakonu rečeno, odnosno što stoji, a što ne stoji i zapravo me cijelo vrijeme čudi, kao da smo u nekakvoj situaciji gdje imamo potrebu boriti se sa neistinama, a s druge strane, te neistine se uporno ponavljaju i to je naprosto nevjerojatna situacija. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Josipa Đakića. Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala. Kolegice Vuksanović, vi ste citirali izjavu odnosno stajalište fakulteta političkih znanosti i postavili pitanje što je tu loše i odgovorili da je konkurencija zdrava, međutim, to je samo dio odgovora jer ono što je loše u tom stavu političkih znanosti da nerazumijevanje područja nacionalne sigurnosti jer naprosto niti taj fakultet nema matično za ovo područje sigurnosti i obrane, a to područje ima za nizom drugih programa, od formiranja modula za edukaciju za Obavještajnu akademiju koja je ukinuta 2000. g., za integraciju, po mom mišljenju Policijske akademije, ovakvo jedno sveučilište i Diplomatske akademije koja postoji, ne postoji, prema tome, ne samo da je potrebno da imamo konkurenciju,

Hvala lijepa kolega Tuđman. Kao što sam rekla, ja se ne libim reći da vidim ovdje strah kod nekih fakulteta, ali ne treba zapravo taj strah ovdje dizati na neku veliku razinu jer je sve rečeno u javnoj raspravi. Budući da i u sadašnjem Hrvatskom vojnom učilištu 8 studijskih programa, dakle je suradnja sa politologijom, nema potrebe ovdje od bojazni da će netko nekome ukrasti kadrove ili predmete i mislim da to nije ovdje uopće predmet rasprave. Isto tako, slažem se s vama glede matičnosti, pogrešno se također, shvaća termin statusna promjena studijskih programa koji je ovdje naveden. To ne podrazumijeva preseljenje ili preuzimanje kadrova, kolega Tuđman u smislu novih radnih mjesta, na novom sveučilištu već ja to shvaćam i to je ispravno shvaćanje, da i dalje ostaje suradnja s njima, dakle i sa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu i sa sastavnicama Sveučilišta u Splitu, dakle nitko ovdje nikome ne uzima predmete niti, ne daj Bože, krade nekakve nastavnike. Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Davora Ive Stiera. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Kolegice, točno ste naveli da već sada u Vojnom učilištu sudjeluju, ne samo pripadnici Oružanih snaga nego i nekih drugih ministarstava, ja bih tu dodao, a u kontekstu otvaranja sada sveučilišta, važnost možda da se nastavi i dobra suradnja sa Ministarstvom vanjskih poslova. U nekim drugim takvih sveučilištima, kao što je npr. Nacional Defense University u Americi, čak je i uobičajeno da ili zapovjednik ili zamjenik zapovjednika, oni to tako nazivaju, rektora, bude iz diplomatske službe, mislim da u tom kontekstu suradnja sa Diplomatskom akademijom i općenito sa Ministarstvom Ministarstvom vanjskih i europskih poslova bi bilo itekako važno i u budućem djelovanju Sveučilišta za obranu i sigurnost. Poštovana zastupnica Petrijevčanin Vuksanović. da zadovoljava potrebe iz svih znanstvenih područja, a ja ovdje napominjem da je i to zadovoljeno u smislu formiranja ovoga, u smislu pisanja zakona, da su dva znanstvena područja, interdisciplinarno područje i civila koji se bave s tim područjima nacionalne sigurnosti, vojne znanosti, doktrine i obrane i isto tako, vojnog osoblja, dakle, a to uključuje i vanjske poslove i to nije nešto što je strano vani, a naročito nije nešto što je strano na renomiranim svjetskim i europskih sveučilištima, uključujući i Njemačku. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Domagoja Hajdukovića. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala g. potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo, ja bi, ja ću početi nešto s čime je kolegica Vuksanović Petrijevčanin završila, a to je, rekla je, pa ne bi valjda Vlada donosila nešto što je u suprotnosti sa nekim drugim zakonima. Ja nažalost moram reći da to ne bi bio prvi put i da smo se zapravo puno puta susretali sa paradoksima da raspravljamo o jednom zakonu kojim se bitno utječe na segmente koja su regulirana drugim zakonom, a da na kraju ispada, nakon što sporni zakon izglasamo, da te pravne regule nisu izregulirane u drugim zakonskim spisima koji također, reguliraju dijelove kojima se zakon o kojem raspravljamo, bave. Nažalost ne bi bilo prvi put. Odmah ću reći na početku rasprave da se ja ne protivim per se ideji uspostave sveučilišta ovakvog tipa. Međutim, volio bi više da smo evolutivno pristupili ovom problemu i da smo pristupili onako kako bi trebalo što se procedure tiče kada govorimo o osnivanju sveučilišta, prije svega o Zakonu o osiguravanju kvalitete i znanosti i visokom obrazovanju kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije. Volio bi da ne pričamo o naknadi akreditacije nego o akreditaciji unaprijed. Također sama potreba da osnivamo sveučilište, sada čisto govorimo o ideji, možda bi prije svega centar, sveučilišni centar, a onda možda i fakultet bio dobra jezgra i analiza potrebe da se osniva sveučilište. Naime, sveučilište se može osnovati ako izvodi nastavu u 2 ili 3 različita područja, a ovo sveučilište, barem prema onome što iščitavamo iz ovog zakona, bi trebalo izvoditi nastavu samo u jednom interdisciplinarnom području. Dakle postoji, zapravo pitanje zašto pristupamo osnivanju sveučilišta? Ako sveučilište namjerava izvoditi nastavu samo iz jednog interdisciplinarnog područja nema ni potrebe za osnivanjem fakulteta, niti nekih sastavnica koje se u ovom zakonu predviđaju odnosno nećemo biti sigurni niti kako to sveučilište, koji će biti njegovi programi, niti kako će se to odvijati, osim što znamo da nekoliko sveučilišta već ima određene kolegije koji se izvode na određenim fakultetima ili pod okriljem sveučilišta ako je pohađaju već bilo djelatnici MORH-a, bilo drugih ministarstava. Osim toga, ako govorimo o sveučilištu ono također treba imati prava javnosti odnosno biti otvoreno, uvjetno rečeno, i civilima, dakle ljudima koji nisu nužno državni zaposlenici. I kada pričamo isto o akademskoj konkurenciji, nadmetanju, tada bih volio da ne pričamo samo o institucijama koje su u nadležnosti odnosno kojima je osnivač RH jer sami smisao nadmetanja je konkurencija i na tržištu, u ovom slučaju tržištu znanja, uvjetno to tako recimo odnosno tržištu obrazovanja, ne bi trebao biti reguliran odnosno država kao takva ne bi, barem po meni, trebala kreirati takvu kompetenciju odnosno nadmetanje, barem ne u ovom smislu kako se ovdje iznose ti argumenti. Nadalje, ja barem nisam vidio niti jednu studiju kojom bi bilo ustanovljeno da postoji potreba za osnivanjem novih studijskih programa izvan studija za potrebe obrambenog sustava, sustava domovinske sigurnosti koji već postoje, koji se već izvode. Posebno s obzirom na to da već sada broj studijskih mjesta premašuje broj maturanata za 30%. Dakle, ne pričamo ovdje o malim postocima, naravno i treba poticati i cjeloživotno učenje, usavršavanje itd., dakle da se ljudi koji već imaju diplome dalje usavršavaju, da postoji horizontalno učenje i studiranje. Međutim, govorimo o brojki od 30%, dakle već sada imamo pitanje hoće li ta sva mjesta biti popunjena jer smo svjedoci upravo tome da na mnogim našim fakultetima to nije slučaj. I na kraju dana, mene osobno smeta što ovaj zakon ne brani Ministarstvo znanosti i obrazovanja jer mislim da je pod njegovom direktnom ingerencijom sve što se tiče znanosti i obrazovanja školstva, a ne ovdje imamo ministre Ministarstvo obrane kao nositelja ove priče. I dalje mislim da stvaramo dvostruki lanac zapovijedanja, da je to potpuno nepotrebno i da Ministarstvo znanosti treba biti nadležno u ovom pitanju apsolutno i predstavljati državu. Jer što je slijedeće? Ako budemo osnivali također neko specijalizirano sveučilište hoće li ga predstavljati Ministarstvo rada ili Ministarstvo, ne znam, policije ili već što odnosno MUP? Prema tome, mislim da stvaramo zbrku u sustavu koji je posložen kako bi trebao biti, te da ovime zapravo nećemo postići ništa na kraju, kao što je rekao kolega Bauk, vrlo je jasno da ovo nećemo stići izglasati, radi se o prvom čitanju, a drugo čitanje…/Govornik se ne razumije/…nećemo Kolega Hajdukoviću, kroz ovaj zakon i definiciju domovinske sigurnosti zapravo otvara se prostor da se osim studija odnosno programa koji bi bili, imali za cilj opskrbu, nazovimo to tako, oružanih snaga RH, kadrovsku jer kada vidimo Zakon o sustavu domovinske sigurnosti ona se definira i kaže da ju čine središnja tijela državne uprave nadležna za unutarnje poslove, obranu, vanjske poslove, civilnu zaštitu, zaštitu okoliša, zdravstvo, financije, pravosuđe i sigurnosnoobavještajni sustav RH. temeljem ovoga zakona, osnivanjem ovog sveučilišta daje se mogućnost da se mogu osnivati i studiji izvan onih potreba obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti i drugi slični studijski programi gdje dolazimo do ove konkurentnosti, pa čak i duplanja s programima koji već čine, se provode na pojedinim sastavnicima Sveučilištima u Zagrebu, a ono što je nelogično da će za te druge, vansustava ovaj obrane, biti nadležno Ministarstvo obrane, a ne Ministarstvo znanosti i obrazovanja, što je dvostruko nelogično. Odgovor poštovanog zastupnika Tuđmana. Dakle, ako govorimo o vojnom učilištu ili specijaliziranom učilištu znači li to da će osnivati, sad ću ja malo karikirat, i studij engleskog jezika, studij hrvatskog jezika, hoće li onda postati sveučilište kao što i svako drugo, a ne specijalizirano i ne ono koje opslužuje potrebe sustava domovinske sigurnosti, obrane i sigurnosti. Time smo zapravo osnovali još jedno sveučilište u broju sveučilišta ukupnih koje imamo i ja ću ponovo ponoviti da ne vidim smisao za to jer ako će se izvoditi nastava odnosno programi samo jednog interdisciplinarnog područja tada nam nije potrebno sveučilište, mislim da bi sveučilišni centar ako je već potreban ili fakultet mogao zadovoljiti te potrebe na puno lakši i puno jeftiniji način.

Na samome početku voljela bih ipak da se vi u Klubu HDZ-a dogovorite s državnim tajnikom je li ovo na kraju vojno sveučilište ili nije vojno sveučilište jer i kolega Bačić i kolegica Petrijevčanin-Vuksanović su govorili da je vojno upotrebljavajući i termin „pa evo razgovorno, mi to vojno“, državni tajnik kaže „ovo nije vojno“, a i ne stoji u prijedlogu zakona da je vojno. U prijedlogu zakona stoji da je to naprosto Sveučilište za obranu i sigurnost. I onda tu vidim zapravo prvi problem s kojim se, je li susrećemo to je da predlagatelj nije uskladio svoja razmišljanja, svoje ideje i svoj prijedlog sa onim što mu u klubu ili u stranci ljudi misle. E sad, dakle, ono što je pri tome spornoj je naravno to ako ovo nije vojno sveučilište, a nije vojno kao što kaže državni tajnik, kakve onda veze ima je li, ono sa MORH-om i zašto se onda uopće financira na razdjelu MORH-a? Nije svejedno na kojem se razdjelu financira i naravno da onaj tko financira, onda ima i kontrolu i nadzor, pa to je potpuno logično. Dakle, mene samo zanima kako će se ostvariti autonomija Sveučilišta obrane i sigurnosti kojega financira MORH? Koja će se to znanstveno-istraživačka izvrsnost ondje poticati, koji će se to sve programi ondje dakle odvijati i možemo li mi recimo očekivati npr. ako se na Sveučilištu obrane i sigurnosti osnuje studij povijesti, da će to biti samo povijest koja odgovara MORH-u RH, je li to povijest u kojoj se ne može kritički propitivati uloga recimo hrvatske vojske ili pripadnika hrvatske vojske npr. u Domovinskom ratu, mi smo u prošlosti znali čuti da pripadnici hrvatske vojske npr. nisu mogli počiniti ratne zločine, s čime se naravno nitko nadam se, dobronamjeran, ne slaže. Dakle, još nešto što je meni također danas upalo u uho tijekom rasprave, neki su kolege iz HDZ-a govorili kako se ovo sveučilište osniva i zato da se dakle kadrovi koji će se ondje osposobiti, znaju u budućnosti nositi sa sa krizama poput ove u kojoj smo sada, dakle zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19. Što to znači? To znači da je HDZ upravo priznao da se do sada nisu uspješno nosili sa ovom krizom zato što nije postojalo Sveučilišta obrane i sigurnosti na kojemu su se mogli obrazovati kadrovi koji će se u budućnosti nositi sa sa izazovima različitih kriza, naravno da i zdravstvena ugroza je jedna od sigurnosnih kriza. Ja sam tako naime shvatila ono što su HDZ-ovci danas govorili i to se negdje poklapa i sa onime o čemu mi iz opozicije govorimo a to je da su se mnoge odluke donosile naknadno i da nisu naravno kao što vidimo iz mnogih odluka, pogotovo Ministarstva rada i mirovinskog sustava o državnim potporama, te odluke nisu bile dovoljno promišljene i one su i zloupotrebljavane. Dakle, posebno još jednom upozoravam i ukazujem na odredbe čl. 20. koji je stvarno sporan, jedan od najspornijih u ovom prijedlogu zakona i koji može dovesti do situacije o kojima sam ranije govorila a na koje se referirala kolegica Petrijevčanin Vuksanović, malti ne proglašavajući svoje mišljenje istinom. Dakle nije moguće da se na Sveučilištu obrane i sigurnosti osnuju neki studijski programi koji nisu vezani uz obranu i sigurnost, moguće je. Dakle, u čl. 20. stavku 1., piše da se sveučilište može uz studije za potrebe obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti izvoditi i druge sveučilišne studijske programe dostupne ostalim kandidatima izvan obrambenoga sustava. I kakve onda još jednom ponavljam, veze ima financiranje MORH-a, Sveučilišta obrane i sigurnosti ako se tamo mogu izvoditi bilokoji drugi studijski programi a piše da se mogu, spomenula sam povijest, mogu spomenuti i neke druge primjere, dakle, jasno je da je HDZ 90-ih osnovao Hrvatske studije kao zapravo pandan Filozofskom fakultetu jer im se nije naravno svidjelo kako se na Filozofskom fakultetu kritički promišlja i o hrvatskoj povijesti i o hrvatskoj budućnosti. Dakle, mnogo je problema sa ovim zakonom i ja ga neću podržati i drago mi je što je danas došao u prvo čitanje, tako da ga ovaj Sabor zapravo ne može izglasati. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Bože Ljubića. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolegice Leaković, dakle vaša rasprava ali i rasprave nekih vaših kolega, dakle SDP-a, potaknule su me da se javim za repliku. Naime, nepodnošljiva je dakle razumna jednog banaliziranja ili karikiranja dakle ove inicijative i osnivanja Sveučilišta obrane i i sigurnosti. Zapravo, alociranje ovoga samo da MORH .../Govornik se ne razumije./... reduciranje pogrešno reduciranje ove čitave inicijative jer sjetimo se dakle Strategije domovinske sigurnosti, koliko je to kompleksni da tako kažem projekt i strategija nego što je sama da tako kažem, vojna doktrina i vojna obrana, dakle to je jedna stvar. Druga stvar, neka vas ne smeta dakle što danas u prvom čitanju raspravljamo o ovome zakonu pri kraju mandata ove parlamentarne većine jer vas uvjeravam da će ovaj zakon ista parlamentarna većina usvojiti dakle nakon Poštovana zastupnica Leaković. a iskarikirali su čitavu koncept obrane i domovinske sigurnosti oni koji su predložili ovako nedorečen zakon i koji su ga predložili upravo sada. Dakle nije sporno da bismo i u opoziciji kao što je već i ranije rečeno, dakle podržali prijedlog koji upravo cilja na ovo o čemu ste vi govorili, interdisciplinarnost, znanstveno istraživačku izvrsnost i zapravo razvoj sustava obrane i nacionalne sigurnosti ali na modernim osnovama, dakle interdisciplinarno a ne ugurivanjem

Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolegice Leaković, želio bi samo prisnažiti jedan argument zapravo, o čemu tu stalno govorimo. Dakle, koliko sam ja shvatio iz namjere osnivanja, govorimo o sveučilištu s pravom javnosti, sveučilište kao i svako drugo koje je osnovano sa ciljem izvođenja određenih programa odnosno programa iz određenog područja no to ništa ne priječi da to sveučilište kao što ste rekli, počinje osnivati i druge studije. Ja sam rekao studij anglistike, studij povijesti, studij politologije, ali koji je onda smisao? Pogotovo ako govorimo o sveučilištu s pravom javnosti, zašto je nadležan MORH? Zašto su ovdje dvostruka mjera u igri? Je li to sad ću to postaviti kao retoričko pitanje, je li na djelu neka militarizacija društva ili je nešto drugo posrijedi? Ali ja ne mogu dokučiti zašto je potrebno za to osnovati sveučilište. Ako govorimo o jednom interdisciplinarnom studiju, ponavljam, sveučilišni centar, fakultet, da, a onda možemo vidjeti da li postoji potreba to širiti na razinu sveučilišta. **Leaković, Karolina (SDP)** Kolega Hajdukoviću, mogu se, naravno, samo složiti s onim što govorite i još jednom pozvati državnoga tajnika da se doista očituje o čl. 20. Možda niste uspjeli u uvodnom izlaganju reći koji bi to studiji bili koje planirate u budućnosti. Ako za početak imamo ovih nekoliko programa koje zapravo prenosimo s Fakulteta političkih znanosti, odnosno Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišta u Splitu, ja vas ljubazno molim da u završnom obraćanju onda kažete koji će to biti još programi, možda smo mi u krivu, ali dopustite da iz ovoga doista može proisteći ono o čemu sam govorila, a to je da možete osnovati bilo koje druge studije ne na taj način dakle, konkurenciju dovesti u pitanje. Apsolutno, mislim konkurencija i kompeticija u znanosti i istraživanju je itekako potrebna, međutim, iz ovoga doista nije jasno u kojem smjeru ide razvoj Sveučilišta obrane i sigurnosti kako ga vi ovdje predlažete. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Joška Klisovića. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Ja bih uvodno želio još jedanput naglasiti ono što sam u replici kazao da se osobno zalažem stvarno za školovanje hrvatskih časnika i to visoko obrazovanje je ključno za kvalitetno ispunjavanje njihovih zadaća, kako onih zadaća koje tražimo mi kao građani Hrvatske od njih, tako i zadaća koje traže partneri. Dakle, prvenstveno mislim na NATO članice, NATO države i NATO kao organizaciju, ali tu je naravno i EU. Da bi ljudi mogli stvarno svoje zadatke dobro obavljati, moraju biti visoko obrazovani i zbog toga mi moramo omogućiti njima da se tako i školuju. Jednako tako, mislim da je jako dobro u kontekstu vojne i općenito vanjskopolitičke suradnje s drugim državama otvoriti ovakvu visokoakademsku instituciju, visokoobrazovnu instituciju i pripadnicima oružanih snaga drugih partnerskih prijateljskih država. U tom kontekstu, kolega Jovanović nas je podsjetio, SDP je i pokrenuo cijelu ovu priču sa dizanjem obrazovne institucije koju imamo na stepenicu više, ali po nekim drugačijim kriterijima i uvjetima i tu je ono gdje se SDP razlikuje od predlagača zakona, odnosno od HDZ-a. Ono na čemu mi inzistiramo da u zakonu ne može bit riječ „izuzeće“ uz one kriterije koje postavlja Zakon o kvaliteti ili Zakon o znanosti i visokom obrazovanju. Prema tome, nema nikakvih izuzeća u tom kontekstu inače snizujemo, srozavamo akademske standarde po kojima će raditi ovo Sveučilište. Dodatno, akreditacija, reakreditacija po istim propisima mora ići. Ako ne ide po istim propisima, nismo napravili ništa kako treba. Kada sam govorio o otvaranja ovog Sveučilišta civilima i pitao kako se financira, rekli ste iz sredstava MORH-a koje koje su dio državnog proračuna, što znamo, ali o čemu se ovdje radi? Dakle, javno sveučilišta u RH financiraju se iz državnog proračuna, ali preko Ministarstva znanosti. Dakle one sudjeluju i pokušavaju doći do svog dijela kolača od tog jednog kolega koje ima Ministarstvo znanosti za njih. Ovo Sveučilište neće se financirati na isti način kao i oni, nego drugačije, putem na proračun MORH-a. To ga stavlja u drugačiji položaj u odnosu na ostale. To ga stavlja u bolji položaj u odnosu na ostale. To nije nešto što želimo jer inače imamo neravnopravne pružatelje akademskih usluga na sceni u Hrvatskoj. Dodatno, ako imao i privatna sveučilišta, a imamo ih, koji se financiraju isključivo iz školarina studenata, dakle, oni su u bitno nepovoljnijoj situaciji nego sveučilište koje se financira iz sredstava MORH-a i ima potpuno sigurno zagarantirano financiranje. To nazivamo nelojalnom konkurencijom na tržištu akademskih usluga jer se borimo za istog studenta da se upiše na naše sveučilište, privatno ili vojno sveučilište. Agencija za tržišno natjecanje bi mogla osporiti ove sve stvari, uključujući i ovaj zakon upravo sa tog osnova nelojalne konkurencije jer ulazimo na tržište akademskih usluga po bitno različitim kriterijima, uvjetima što sigurno nije dobrodošlo i na to treba voditi računa. I kada govorimo sve ove stvari, u najboljoj namjeri govorimo. Dodatno, kažete da sve je usklađeno s Ministarstvom znanosti. To znači da Ministarstvo znanosti nema viziju daljnjeg razvoja visokog obrazovanja možemo imati ili vojno sveučilište na koje će dolaziti naši časnici + eventualno strani, ili civilno koje će biti otvoreno svima, uključujući ljudima koji su zaposleni u vojci. Ali, imati neku mješavinu, to je nešto što meni, moram priznati, nije, nije jasno. Kakav presedan radimo ovdje. Dakle, imali smo specijalizirano obrazovanje za vojsku kroz visoko učilište. Mi imamo i Diplomatsku akademiju za diplomate. Hoće li ona prerasti sutra u sveučilište? Imamo i Pravosudnu akademiju za ljude zaposlene u pravosudnom sustavu. Hoće li i ona prerasti istom ovom logikom u sveučilište? Dakle imamo situaciju da ne znamo strateški u kom smjeru želimo voditi visoko obrazovanje u Hrvatskoj. I tu je najodgovornije Ministarstvo znanosti koji dopušta ovakve presedane koji će onda samo apetite i drugim ministrima povećati da svoje trenutne akademske institucije koje imaju, napomenuo sam, Diplomatska akademija ili Pravosudna akademija, pokušaju na neki način izdići na stepenicu više. E sad, dobit ćemo nakon toga potpuni kaos u akademskom svijetu RH, a to je ono što želimo izbjeći i zato ste malo preuranili sa ovim zakonom, to je sve skupa dobra ideja, samo mora biti realizirana na kvalitetan način. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo i na vaše izlaganje dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Miroslava Tuđmana. žao mi je kolega Klisović što ste vi prvo reducirali cijelu ovu, cijelu ovu, cijeli ovaj program odnosno sveučilište na izobrazbu vojnika ili vojske, iz toga izvlačite sve druge zaključke, a sami znate da to tako ne može funkcionirati. Država mora educirati određen broj vojske i to je određeno kvotama. S druge strane, izvodite zaključke o financiranju, o neravnopravnosti tobože, prvo generalizirate ovaj jedan segment koji će se morat financirat na ovaj način, a s druge strane zašto se ne zalažete za to da se uvede sistem vaučera pa će i javna i privatna i sva druga sveučilišta biti u istom, istim uvjetima. Prema tome, onda će tek konkurencija biti jedini kriterij za …/nerazumljivo/… a sa ovoga stajališta da branimo stare pozicije je sveučilišta koja objektivno govoreći više ne odrađuju onu funkciju koju bi trebali odrađivati,

Da bi potaknuli kvalitetu. I ono što nažalost na nekim javnim fakultetima nemamo onu razinu kvalitete koju želimo, vaučeri bi sigurno doprinijeli da se ljudi sasvim drugačije pristupe svom vlastitom poslu. I ja bi se recimo osobno založio za to, tako da tu nema nikakvih dilema. Što se tiče otvaranja ovog vojnog sveučilišta ljudima koji su civili, država može osigurati da oni koji su zaposleni u državnim institucijama kao što su obavještajne službe ili policija koji imaju stvarno interese školovati možda na ovakvom sveučilištu da ih priprusti, ali širokoj masi građana da pripustite, otvorite vrata vi ste automatski onemogućili ili bitno otežali, neravnopravno otežali privatnim fakultetima da dođu do tih istih studenata kao bi oni mogli preživjeti jel ovo je u stvari nož u leđa privatnim fakultetima, al dobrim dijelom i javnim fakultetima koji se financiraju kroz Ministarstvo znanosti i tu vidim problem. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Hajdukovića. Hvala lijepo. Pa kolega o tome smo baš pričali, o dvostrukim kriterijima, ja to zovem vojnim žargonom budući da se radi odnosno da to neki nazivaju vojnim sveučilištem, dvostrukim lancima zapovijedanja, dvostrukim kriterijima, dvostrukim, dvostrukom svemu zapravo, ja ne vidim zašto radimo paralelne sustave već postojećem sustavu posebno ako govorimo o sveučilištu dakle koje je već u sustavu znanosti odnosno pod Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Nadalje, ono što me brine je osiguravanje kvalitete i znanstvene izvrsnosti jer sveučilišta nisu samo nastavne ustanove, one su i znanstvene ustanove i trebaju proizvoditi i određene znanstvene radove, znanstvenike koji će se usavršavati itd., tko će tu biti nadležan, što Ministarstvo obrane, hoće li načelnik glavnog stožera ili ministar obrane imenovati redovite profesore? Mislim sad malo karikiram, ali hoću vam reći koliko je zapravo pogubno za naš sustav stvarati još dodatni paravan. **Reiner, Joško (SDP)** Kolega Hajdukoviću u pravu ste. Nema nikakvog smisla imati dvostruke linije. Dakle ja bi najsretniji bio ili da smo ovu visokoškolsku instituciju osmislili kao dio javnog sveučilišta gdje bi onda bila otvorena svima i ljudima zaposlenima u vojsci i civilima ili da je to vojna institucija visokog školstva koja educira, obrazuje do najviših dakle akademskih nekih stupnjeva ljude zaposlene u vojsci. Ovako smo dobili jedan ustvari hibrid. Hibrid koji nam se dobro ne uklapa u cjelovitu priču i zakone na području visokog školstva za koje je odgovorno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, izvan je toga, a s druge strane pokušavamo da ta sveučilišna diploma bude jednaka onoj diplomi sa javnih fakulteta. E sada kako će biti jednaka ako su uvjeti pod kojim su stečeni različiti uključujući ovi akademski uvjeti. Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Miroslava Tuđmana. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Mislim da je današnja rasprava pokazala opet da rasprava u saboru naprosto nije na onoj razini u kojoj bi trebala biti, da je ona mišljenje kojekakvih raznih nedorečenih i nedomišljenih stajališta, ali to je jedna posebna tema pa bih možda samo nekoliko riječi rekao o stvarima o kojima treba voditi računa. Prvo područje ono što se zaboravlja, što nije danas rečeno, područje obrambenih sigurnosnih znanosti je uvedeno tek 2017. godine ako se ne varam, znači prije 3 godine. Nema ni jednoga matičnog fakulteta ili sveučilišta koje se bavi tim područjem. Prema tome, ovo sveučilište imat će svoje znanstveno područje s kojim se treba baviti i iz toga se izvode svi programi. Prema tome, ove lamentacije da će se baviti ovim ili onim od predškolskog odgoja do ne znam čega naprosto su nemaju mjesta ili barem nemaju mjesta u Hrvatskom saboru. S druge strane kad gledamo da li je to pravo vrijeme ili da li se kasni ili ne kasni sa formiranjem ovoga sveučilišta odnosno ovog programa, možemo uzeti drugi kriterij. Koliko decenija kasnimo za drugim europskim zemljama, za drugim članicama NATO saveza, koliko decenija kasnimo? Koliko dugo treba prolongirati, za koliko, za 10, 20 godina da dođemo do jednog takvog sveučilišta? I s kojim obrazloženjem? Dajte mislim da malo shvatimo da je ovo područje nacionalne sigurnosti, nešto što se …/nerazumljivo/… mijenja iz decenije, jedne decenije u drugu, vidimo da je i ovaj korona virus potpuno promijenio područje nacionalne sigurnosti, prema tome već prije 2 desetljeća imamo tezu da je 5 dimenzija rata cyber rat i da to više de facto u u osnovi ne mogu voditi ljudi u odorama nego će se morati prebaciti, naći modaliteti da se to prebaci na druge strukture i to su, sveučilište ovo je mjesto gdje se o tome treba raspravljati na znanstveni način da bude otvoreno svima, a ne, a ne negirati nešto što je ovdje bjelodano, to je da se osim potrebe da se osigura kadrovi za potrebe vojske, a sve ostalo ide po standardima kao što ide i za privatna i za javna sveučilišta. nemojmo biti toliko neiskreni ili neprecizni da takve stvari zanemarujemo. S druge strane ove priče te akreditacija čekajte ako hoćemo se formalno nekakve pravne začkoljice nalaziti onda dosadašnje akreditacije sveučilišta i fakulteti koji su radili nisu imali matično za ovo područje i sad kad to treba preuzeti ovo sveučilište za ova tri studija koja se spominju, e onda je to sada problem. S druge strane, isto tako nije rečeno da je, da već što se tiče kadrova, da je,

Ono što mislim da je ključno kad govorimo o ovome sveučilištu odnosno o razumijevanju područja obrane i sigurnosti odnosno nacionalne sigurnosti da je to jedno, ako hoćete, i interdisciplinarno područje premda ima sad tu klasifikaciju konačno priznatu klasifikaciju znanosti, područje koje je u pravilu okrenuto budućnosti, a ne prošlosti, prošlosti u onoj mjeri da razumije što je bilo da se ne bi ponavljale pogreške iz prošlosti. Prema tome, sasvim drugi pristup u, i u podacima i u faktografiju i u, i u interpretacijama određenih drugih znanstvenih disciplina nego što je, vi morate znati i sociologiju i povijest, ne znam, druge znanosti da biste mogli predvidjeti što će se dogoditi ubuduće. Projekcije, to je ono što nas interesira, a vjerujem da je svima do, u interesu da imamo kvalitetne, kvalitetne ljude koji bi taj sustav nacionalne sigurnosti koji koji je itekako važan, pogotovo u ovim procesima integracije da se sačuva ta suverenost i nacionalni interes itekako važan i zato mislim da ovo i bez zadrške treba podržati. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Marasa, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo g. Tuđman. Evo, vaša rasprava je temeljena na vašim uvjerenjima i određenom znanju i iskustvu koje imate. Mene jedino zanima što mislite o tome da sada predlažemo zakon koji se usvojit neće. Znači, da li to ima smisla? Zbog čega to uopće radimo? Koji smisao je imati ovdje raspravu, raspravljati o njoj satima? Imali smo toliko važnijih tema koje nažalost HDZ nije dopustio da se rasprave u HS, nije dopustio niti da napravimo zakon koji bi obnovio naš grad i vi ste Zagrepčanin, nego se ide de facto na izbore i Zagrepčani i Zagrepčanke su građani drugog reda izgleda u ovoj zemlji postali, tako da mi nije jasno zbog čega idemo s ovim zakonom, koji je smisao njega? Jel ova rasprava toga vrijedna, jel i slijedeći put će opet morati zakon proći dva čitanja? Znači, pitanje je da li sve ovo skupa ima smisla? Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Za razliku od vas kolega Maras, ja smatram da je HS jedna institucija koja ima kontinuitet i koja traje. Prema tome, to što smo mi u ovom mandatu sada u ovom sastavu, a u slijedećem hoćemo il nećemo biti je irelevantno za problem s kojim se HS treba baviti i koje treba razriješiti. Interes formiranja ovog sveučilišta, po mom mišljenju, nije ili ne bi trebao biti stranački interes nego nacionalni interes. Prema tome, došli smo u ovu fazu da je sada taj zakon pripremljen, on nije od jučer, čuli smo da traje ovakva priprema 6-7.g., prema tome, nastavit će se onoga trenutka sa drugim čitanjem kada bude sazvan novi saziv sabora. Prema tome, dal ćete vi, ja ili neko treći o tome raspravljati je irelevantno za sam problem o kojem danas raspravljamo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Bože Ljubića. (HDZ)** g. Potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, uvaženi državni tajniče. Dakle, evo čuli smo, dakle mnogo argumenata danas i rasprave oko osnivanja Sveučilišta obrane i sigurnosti. Međutim, stalno kroz rasprave možemo čuti redukciju čitavog ovog pitanja na samo Ministarstvo obrane ili na same oružane snage, a zaboravlja se, dakle druga komponenta, dakle to je pitanje nacionalne sigurnosti. Nadalje, ovdje se vrlo malo govorilo o, o cilju osim školovanja hrvatskih časnika odnosno HV-a, dakle znanstveno istraživački rad na polju, dakle obrane sigurnosti i obavještajne struke, i sigurno da nema nijednoga sveučilišta, nijednoga fakulteta u okviru postojećim sveučilišta koji, dakle u sebi sublimira ili integrira sve ove zadaće koje ovo sveučilište treba ostvariti. S druge strane, nitko ovdje ne smatra da ovo sveučilište će startati mandatom ove parlamentarne većine, pa čak i u mandatu slijedeće parlamentarne većine već je to proces koji je rekla gđa., kolegica Petrijevčanin, koji će trajati sigurno 10-tak godina dok čitav taj proces ne bude onakav kakav bismo mi željeli. sada, ova sada inicijativa, ovaj sad projekat ima svoju evoluciju. Počeo je, dakle '91.g. časničkim tečajem, pa krajem iste godine, dakle časničkim centrom,

Što se tiče ciljeva i postignuća koja očekujemo mi od jedne ovakve institucije, to je sigurno da unaprijedi sve ove djelatnosti koje su ovdje navedene, od vojnog rukovođenja i upravljanja, vojnog inženjerstva, vojnog pomorstva, aeronautike, itd., ali isto tako da dobije kapacitet sudjelovati u međunarodnim projektima i u međunarodnoj suradnji, što će sigurno doprinjeti i podizanju ugleda i hrvatske države i HV-a, a vjerojatno i generirati određena sredstva koja inače bez toga ne bismo, ne bismo generirali. Ono što danas mi je pomalo smetalo, a to je ono što sam već rekao, banaliziranje ili karikiranje stvari. Pa jedan argument pod navodnicima koji smo danas mogli čuti. Zašto nam treba 10-to sveučilište kad imamo već 9 sveučilišta? Dakle, ako neko smatra ovdje, pogotovo vi iz znanstvene sfere da neko od ovih 9 sveučilišta u RH je ispodstandardno, onda izvolite dakle argumentirano dati prijedlog da se ukida, a ne to koristiti kao protuargument da se organizira dakle, Sveučilište obrane i nacionalne sigurnosti. Ne znam, ne pada mi nikakva dobra usporedba u ovom momentu napamet, ali evo, kao liječnik, koliko se sjećam, to kolega .../Govornik se ne razumije./... možda bolje zna, postoji nekih, ne znam, 40-tak esencijalnih nutrijenata ili nešto više, od toga oko 13 vitamina. ne razumije./... pa što će nam ostali kad imam 13 vitamina. To su sasvim različite stvari, dakle, koje su potrebne organizmu, kao što je organizmu, država kakav je organizam, potrebni su svi segmenti koji će je učiniti stabilnom i sigurnom. A sigurno dakle, projekt koji sada nastavljamo, mi ga ne započinjemo, osnivanja Sveučilišta obrane i nacionalne sigurnosti je nešto što će sigurno doprinijeti i obrambenoj snazi RH, ali i njenom ugledu u svijetu, ako hoćete i interoperabilnosti. Dakle, ja sam bio u jednom mandatu član Parlamentarne skupštine NATO-a možda netko od kolega danas tu ili je bio već pa već 5, 6 godina, dakle mi imamo pojam smart defense dakle smart defense štedi resurse, jača efektivnost u isto vrijeme jača i efikasnost, da se za iste resurse dakle dobije više postignuća. Ne možete sudjelovati u takvim projektima, pogotovo u okviru NATO-a koji su sigurno razvijeniji u tom smislu od nas, bez dodatne edukacije i sigurno ovo Sveučilište će tome doprinijeti. Hvala lijepo.

strateški razmišljajući i logični razmišljajući, ako imamo 30% više mjesta na upisnim kvotama na fakultete nego što imamo maturanata, da li nam onda treba još jedno sveučilište. S time da bih tu htio izuzeti školovanje hrvatskih časnika. Dakle časnika, dočasnika i svih ostalih. Govorimo o civilima, u ovom trenutku govorimo o civilima. Dakle, neprekidno govorim da osnivanjem novog sveučilišta u kojem će se educirati civili koji nisu zaposleni u državnoj službi, radimo nelojalnu konkurenciju ostalim sveučilištima, javnim i privatnim, a onda i strateški razmišljajući, da li trebamo još jedno

ponavljamo istu temu, isto pitanje. Jasno je da danas u okviru nijednoga sveučilišta u Hrvatskoj ne postoji zapravo takav integrirani program koji bi zadovoljio ove ciljeve. S druge strane kontraargument koji je iznošen s vašem strane, možda ne osobno od vas tu, taj dakle a što bi to bilo što bi sveučilište, koji su to programi, koji su to kolegiji gdje bi on sudjelovao, ako nisu direktno vezano za obrazovanje hrvatskih časnika, Hrvatske vojske, itd., itd. Evo meni pada napamet kao vijećniku koji je završio medicinski fakultet isto ovdje na davno, pitanje ratne medicine. Pitanje ratne medicine zapravo bi se trebalo izvoditi u koordinaciji medicinskog fakulteta i jednog ovakvog sveučilišta jer to u sebi uključuje, ne samo pitanje liječenja, već i pitanje organizacije

Hvala lijepo. G. Ljubić, evo zanima me pošto vidim da ste dosta u temi i da se zalažete za ovo Sveučilište, zanima me da li ima velikog interesa među hrvatskom dijasporom za polazak polazak na to Sveučilište primjerice, kod vas u Širokom Brijegu, odnosno zanima me da li ste kao dio koalicije na razini BiH predložili, predložili, možda i aplicirali već takvo sveučilište, pošto ste dio izvršne vlasti HDZ BiH na razini BiH. Znači to su dvije stvari, vidim da dosta se aktivno zalažete za to u Hrvatskoj, ali bilo bi onda logično da ste iste inicijative pokrenuli i u BiH. Tako da evo, zanima me ta dva pitanja da mi odgovorite, broj 1 da li u Širokom Brijegu postoji veliki interes da ljudi krenu

Dakle, sigurno da postoji interes u BiH, a vjerujem da će mnogi polaznici iz BiH dakle i Širokog Brijega i Sarajeva i vjerojatno iz Banja Luke aplicirati na ovo Sveučilište i da će to Sveučilište pomoći zapravo diseminaciji znanja najvišega ranga u oblasti dakle obrana i sigurnosti. A što se tiče interesa u Širokom Brijegu, Širokobriježani su pokazali interes prvo kad su se na postrojavanje Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj našli zajedno otprilike sa polovicom drugih koji su porijeklom i rodom iz BiH, Širokobriježani su, također, pokazali interes kada su, evo prije 29 godina stali na put tenkovima dva korpusa JNA koji su pošli da presjeku Hrvatsku kod Splita, dakle Širokobriježani će pokazati interes i da se obrazuju u obrani i BiH, a i Hrvatskoj, ako treba pomoći. Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Pa g. Ljubić je odgovorio, a nije shvatio baš pretjerano intenciju moje replike pa ću sada još jednom ponoviti što sam mislio. '90. g. i '91. je ovo to vi govorite bilo aklamacijski u Hrvatskoj podržavano i svi građani RH su htjeli da dobijemo državu tako da ne treba ništa posebno čuje./... E, pitao sam se di je general. Znači ne treba posebno isticati Širokobriježane u tom smislu, ali pošto ste vi zastupnik iz tog dijela dijaspore, onda je legitimno pitanje koliki je interes tamo ljudi za tim sveučilištem kada vi to toliko gorljivo ovdje branite, a s obzirom da ste mi sada dignuli repliku zanima me još i dalje ono pitanje koje sam vam maloprije postavio. S obzirom da je HDZ član izvršne vlasti u BiH zajedno sa SDSS-om odnosno na pardon nije SDSS s SNS, znači zanima me kako takve stvari funkcioniraju i s obzirom da je veliki interes u Širokom Brijegu vjerujem da ste se zalagali za to i na razini BiH. To su bila dva jednostavna pitanja koja sam postavio, tako da volio bi evo da mi to još jednom prokomentirate. Ali ono što ću reći sada i što mislim da je najvažnija stvar danas ovdje u Hrvatskom saboru istaknuti da je nažalost kraj mandata ovog sabora obilježen kao i jednim dobrim dijelom cijeli mandat. Znači, HDZ pretpostavlja interese građana RH, svoje svoje interese interesima građana RH i danas umjesto da raspravljamo o puno važnijim zakonima raspravljamo o zakonu koji nećemo izglasati, zakonu koji neće imati utjecaja na kvalitetu života građana RH, zakonu koji neće riješiti niti jedan problem u RH i samo ispunjavamo formu koju je HDZ pred nas postavio kako bi se išlo u njihovom smjeru odnosno kako bi pokušali na brzinu nešto ušičariti na izborima. I sa te strane legitimno je pitanje da li uopće treba podržati ovaj zakon, mislim da to nema apsolutno nikakvog učinka, da li on prošao danas ili ne prošao u raspravi ništa ne znači jer će biti ponovo rasprava u narednom sazivu Hrvatskog sabora. Opet će moć proć, morati proći 2 čitanja i na kraju krajeva želim ovdje poručiti građanima RH, da je u biti ovaj i rasprava o ovom zakonu jasan pokazatelj kako HDZ ne rješava probleme građana koji su gorući nego gura neke teme koje smo slušali danas prvenstveno evo na početku su se svi zastupnici HDZ javljali da hvale gospodina Krstičevića, valjda je to neka strategija za izbore ne bi li ga ponovo ohrabrili da nosi jednu o izbornih jedinica, a sada u raspravi meni totalno nelogično da se javilo nekoliko zastupnika pa zastupnik evo kolega koji predstavlja dijasporu umjesto da se javljaju ljudi iz različitih dijelova Hrvatske i da govore, da, da, baš nam to treba to žele naši sugrađani, na kraju ne vidimo da je niti jedna osoba, niti jedna na taj način potrebu za tim sveučilištem, to je pogotovo u okviru Ministarstva obrane, to je jedna ja bi rekao po meni nepotrebna, nepotrebna institucija koju ćemo sada opet u ovoj raspravi samo proći, a na kraju neće biti ni oformljena. Umjesto da smo se bavili temama koje muče građane, umjesto da smo se bavili potresom i Zakonom o obnovi Grada Zagreba mi pričamo o tome da li ćemo možda nekada u nekoj budućnosti imati sveučilište koje će se baviti sigurnošću i obranom kao da je to sada najvažnija tema u RH. Tako Tako da evo, na kraju kolegice i kolege ja ću biti suzdržan osobno kod ovog glasanja jer mislim da tu nema apsolutno nikakve koristi niti da se glasa za, niti da danas to usvojimo jer sutra, od sutra to uopće neće biti bitno. Znači, svejedno je da li će ovaj zakon proći, neće proći, svejedno i na nikakav utjecaj na hrvatske građane neće imati to da li smo ga uopće u Hrvatskom saboru raspravljali. Hvala. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Božo Ljubić. **Ljubić, Božo (HDZ)** Kolega Maras čudi me od vas kao jednog vrlo iskusnog zastupnika ovdje da bi vi nama koji predstavljamo Hrvate izvan RH, a to je skoro 3,5 miliona dakle Hrvata, većinom hrvatskih državljana, čudi me, pa poneki način i vrijeđa i mene, a vjerujem i sve one koje predstavljam ovdje, dakle uskraćivanje prava, nama ovdje u Hrvatskom saboru koji smo ravnopravni zastupnici sa svima vama, govoriti o ostalim pitanjima koja nisu eminentno da tako kažem pitanja interesa hrvatske dijaspore. To bi isto bilo kada bi predstavnicima nacionalnih manjina zabranili govoriti o bilo čemu drugom osim o pitanjima nacionalne manjine. Dakle, a kad je govor o Širokom Brijegu ja ga u svojoj raspravi nisam spomenuo, vi ste ga spomenuli i zato sam ja zapravo odgovorio vama u kontekstu Širokog Brijega, a u svakom slučaju Hrvatska je obranjena zajedništvom i domovinske, iseljene Hrvatske i jednom nacionalnom pomirbom koju je dakle ustanovio dr. Franjo Tuđman i zato kažem nemojmo reducirati stvari …/Upadica: Vrijeme./… nepotrebno i banalizirati ih. Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Opet me niste razumjeli, niti ste mi odgovorili. Ja sam vas pitao da li ste kao dio vlasti sa Dodikom u BiH predložili nešto slično da napravi BiH? Evo to je moje pitanje bilo vama. Ništa drugo, nisam ja sad tu gledao, pa gledajte imam ja jako puno prijatelja i u Hercegovini i u drugim zemljama gdje žive naši ljudi. To nema nikakve veze sa time. Znači, pitam vas vrlo jednostavno pitanje. Zbog čega ili jeste možda, a niste mi 3 puta, sad ste imali šansu mi odgovoriti, niste ni jednom, jeste li tako nešto predložili kao dio vlasti u BiH da se napravi tamo? S obzirom da postoji interes rekli ste građana koje predstavljate za tim. Evo, šta to nije logično. Sami ste rekli da postoji veliki interes, zašto niste onda to u Hercegovini i u Bosni predložili?

Vraćamo se na točku dnevnog reda, završnu riječ u ime Kluba zastupnika HDZ-a, uvažena Irena Petrijevčanin Vuksanović. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Dužna sam nekoliko činjenica na kraju. Nitko od postojećih civilnih sveučilišta, kao što znamo, ne može samo proizvesti kadar koji je potreban MORH-u, i da može, ne bi došlo do potrebe osnivanja ovog Sveučilišta i nije ovo osnivanje iz nečijeg hira, nego iz nužnosti odnosno iz potrebe. I ono što nam je propustilo reći tijekom rasprave, čak se i sadašnji kadeti obrazuju odvojeno od civila na način da Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Zagrebu isporučuje jedan dio predmeta kad rade teorijske predmete, onda, dakle, primjerice, rade fiziku, matematiku, kemiju, oni rade odvojeno jer oni uče, recimo, fiziku sa teorijom hica, a onda odu na poligon i na minobacaču, topu i ostalim artiljerijskom oružju isprobaju to kako to praktično izgleda. Dakle koje civilno sveučilište to može isporučiti? Da može, onda bi isporučilo. U trenutačno nijedno. Ono što je bitno reći, 15 puta smo čuli od oporbe pitanje, tko će nadzirati kvalitetu ovog Sveučilišta. Ja sam svaki put ponavljala, kao i kod drugih sveučilišta, pa neće se MORH valjda petljati u kvalitetu i nadzor sveučilišta u tom znanstveno-obrazovnom smislu. Neće, dakle to je posao Ministarstva znanosti i obrazovanja i agencija. Ponavljam, ja mi jako dobro znamo i Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a znamo i Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. I znamo tko provodi nadzor nad tim i znamo da kao i kod drugih sveučilišta ga vrši agencija odnosno AZVO, kao što vrši i reakreditaciju. I da je tome tako, već sam ponovila 15 puta pa ću sad ponovno ponoviti. Ne slažem se da ovdje nije ispoštovan zakon, odnosno ispoštovan je zakon u potpunosti. Ovo je ozbiljna tema koja nije oduzimala vrijeme, ne slažem se s onima koji su to tvrdili jer ovo je tema koja je itekako bitna, a i bitno je to da je ovaj prijedlog zakonski usklađen, kao što će i svi budući koraci oko ovog prijedloga bit zakonski usklađeno. usklađeno. Ovo je sadržajno specifično sveučilište, no nemojte imputirati da se ovdje ne poštuje zakon i to je stvarno nevjerojatno. kad govorimo o broju područja i polja, sukladno čl. 54 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ovdje imamo sada 2 znanstvena područja, jedno je društveno-humanističko po onom Pravilniku o područjima i poljima gdje i sad spada vojno vođenje i upravljanje, a drugo je tehničko, gdje i sad spada vojno pomorstvo, a treće je interdisciplinarno znanstveno područje gdje spada sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij domovinske sigurnosti koji je predviđen, što je također, posebnost jer koliko znamo, u našoj zemlji svega 2 ili 3 su, imaju riječ „interdisciplinarni“ u svom nazivu. Dva pitanja koja su ključna. Kako se planira provesti akreditacija i da li je ista usklađena s propisima. Dobro znamo da postupak inicijalne akreditacije svakog novog sveučilišta i to po 15 put ću ponoviti, pa tako i ovog, je propisan Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i to čl. 19. govori i znamo koji su nužni uvjeti. Isto tako, ovdje nema ništa sporno jer ako se postavi pitanje postoje li primjeri akreditacije osim inicijalni, itekako postoji, već sam rekla koja su dva sveučilišta, jedno od njih je Sveučilište u Puli, dakle i to je u skladu sa zakonom. Ono što je na kraju potrebno reći u ovom Prijedlogu Zakona o osnivanju sveučilišta obrane i sigurnost, 6 godina je trajala priprema i radili su stručnjaci i radili su ljudi koji su se školovali i u inozemstvu i u Hrvatskoj. Ugledat ćemo se na vrhunske vojne institute i sveučilišta, od SAD-a i Njemačke, itd. Cilj je zaista ostvariti najviše standarde vojne obrambene struke u Hrvatskoj, a i suradnju sa saveznicima. Kolegice i kolege, osnivanje Sveučilišta obrane i sigurnosti zaista otvara velike mogućnosti u području vojne i obrambene znanosti, ne samo u Hrvatskoj nego i u jugoistočnoj Europi i u skoroj budućnosti da budemo uz bok onim zemljama koje su takva sveučilišta već razvila i u vojnoj doktrini i u vojnoj znanosti. Ako je sve u skladu s propisima, a ovdje to je slučaj, onda osim što konkurencija vidi nekakvu prijetnju, ovdje nama nikakvog problema. Objektivnog problema zaista nema. Hvala lijepo. Uvažena zastupnica Sabina Glasovac će završno u ime Kluba zastupnika SDP-a.

hvala lijepo. Poštovani g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Osobno ne mogu na to utjecati, ali voljela bih da je, recimo kolega Reiner govorio nešto o prijedlogu ovog zakona u ime Kluba zastupnika HDZ-a jer vjerujem da najmanje što bi poštivao i zadovoljio je da pročita zakon i da zna o čemu priča. Dakle, kolegica prije mene u završnoj riječi kaže da se ovo Sveučilište ni po čemu neće razlikovati od ostalih sveučilišta pa navodi, kaže nadzor će isto obavljati kao i za ostala, a da je pročitala čl. 25., onda bi vidjela da upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Sveučilišta obavlja ministarstvo nadležno za obranu. To nije slučaj ni kod jednog drugog sveučilišta. Kad govorimo o minimumu čitanja zakona i kad izlazite braniti nešto, ja znam da vi, pošto ste došli iz MOST-a pokušavate biti veći papa od pape, veći vojnik partije od članova HDZ-a koji su tu od osnivanja, ali minimum je, znači da se uputite u ono o čemu govorite. Hajmo sada zaključno na naš stav kluba. Podržavamo ulaganje u kadar u sustavu obrane i domovinske sigurnosti. Ali inzistiramo, inzistiramo na tome da zakon s kojim ćete doći u drugo, u drugo čitanje bude usklađen s propisima iz područja znanosti i visokog obrazovanja i osiguravanja kvalitete, da bude usklađen sa strategijom znanosti i obrazovanja i tehnologije, ali i sa dokumentom koji je donio HS, a to je mreža visokih učilišta i studijskih programa. Ne pristajemo na to da radimo presedan, da se stvara nova praksa u visokom obrazovanju kojom se ne poštuju temeljni propisi u sustavu visokog obrazovanja, kao što je primjerice osnivanje sveučilišta bez da se pokriva najmanje 2 znanstvena područja i više polja. To je nedopustivo i tim putem ne smijemo ići. Drugo, voljeli bismo kada bismo ili u završnoj riječi ili do drugog čitanja dobili vrlo jasne odgovore kad govorimo o onome što će pokrivati ovo sveučilište osim obrane i domovinske sigurnosti, da nam točno kažete što po vama podrazumijeva sustav domovinske sigurnosti u obrazovanju kad govorimo o programima koji bi se trebali provodit i što su oni ostali programi koje navodite u zakonu da bi ovo sveučilište moglo provodit? Bez toga ne možemo nažalost razgovarati dalje jer ako otvaramo sveučilište za civilne programe, tu ulazimo u jedno područje dupliciranja programa, što je opet mreža upozorava da nije dobro duplicirati, da moramo raditi na redukciji, na reviziji postojećih, ne širenje dalje. I drugo, ako osnivamo, ne znam, kroz to medicinu, pravo, ekonomiju, neke segmente, to vodi ka militarizaciji obrazovanja. I vi ste u pravu kad kažete EU ima specijalizirana visoka učilišta za obranu i sigurnost. Da, ali ne širi to na druge segmente jer onda je to militarizacija nekih sustava obrazovanja, što zasigurno želimo izbjeći, što nije nikako praksa EU. Ono Ono što također bismo voljeli da se vrlo jasno iskristaliziralo, a još uvijek nije u ovom prvom čitanju, to je na koji način se misli provesti automatski prijenos svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, studijskih programa na novo sveučilište? Jer, nemojmo zaboraviti da sada 17 kolegija, 18 nastavnika s Fakulteta političkih znanosti nose ključne programe odnosno ove kolegije na vojnom učilištu. Na koji način ćemo taj automatizam zadovoljiti voljeli bismo znati. Zašto? Ja ću vas podsjetiti, osnovalo se Sveučilište u Slavonskom Brodu. Sveučilište u Osijeku do dan danas nije prenijelo studijske programe na Sveučilište u Slavonskom Brodu koje je formalno postojalo, ali ne radi. Rektorski zbor je Ustavnom sudu podnio tužbu vezano u zadiranje i u autonomiju sveučilišta što se traži da se Sveučilište u Osijeku odrekne dijela studijskih programa. Ustavni sud je rekao okej niste u pravu, ali do dan danas to sveučilište ne funkcionira. Nemojmo da se to dogodi i ovdje. Treće što moramo riješiti je pitanje zaposlenika, na koji način postojeće zaposlenike Fakulteta političkih znanosti koji nose kolegije na ovih dosta dijelova na vojnom sveučilištu ćemo prenijeti sutra kako poštovati Zakon o, o radu. I četvrto, inzistiramo na tome da se kao i za prethodno dva osnovana Sveučilište u Slavonskom Brodu i Sveučilištu Sjever traži, inzistira da se kaže tko je dužan i u kojem roku provesti odnosno započeti i provesti postupak reakreditacije, to nedostaje u ovom zakonu. I četvrto, financijski će to naravno koštati. Nije točno, točno da neće. Hvala. Uvaženi zastupnik Željko Glasnović će završno u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Glasnovića i Hasanbegovića. Poštovane kolege, kolegice. Evo zadnji dan izgleda naših glava neki u saboru ovde, neki možda ne. Evo, ovo je dobro došla tema, tu se raspravlja, ovo je dobro, a ja mislim u svakom sustavu forma uvijek prati funkciju. Pitanje je, treba li sveučilišta, ne treba? Naravno da treba, ovo nije Kostarika gdje sam bio '80.-tih godina koja nije imala vojsku i šta se dogodilo? Tamo je preuzeo dio teritorija Nikaragva, samo su policiju imali. Nego da se bavimo struci, vojska je struka, mi se danas bavimo neki, neki prikriveni Tito jugendi, kripto komunisti, danas se bave s ideologijom, peglaju po HVO komponentu, peglaju to. A gledajte ljudi koji ne mogu organizirat pikado turnir bave se sa ovom temom i njih nije smetala, uopće nije smetala jugo mornarica u Puli, vila admirala Mamule tamo u Opatiji, pa rade u Beogradu, nego oni mrze u stvari H u hidrantu i naravno to možemo očekivat od njih. Njima smeta sam riječ Hrvatska, a najviše smeta HV i hrvatske snage. To njima smeta

koji je vodio HVO komponent, osnivali smo tamo borbeno središte najveće u Europi, osnivali smo simulacijski centar do razine brigade i dočasničko središte. Niko nakon rata nije pito da se nauče na lekcije jer su došli na vlast ovi dezidinirani. Jedino su pitali, onda je bila taj komponent HVO iznad HV-a, niko nije pito za naučenu lekciju. To nažalost danas nemamo. Meni je general Krstičević, žao mi je što je otišo, mi surađujemo, nije bio ekskluzivan kao ovi prije ovi prikriveni kripto komunisti jedan ministar obrane koji je sad u Europskom parlamentu koji nije pojma imao o ničemu samo o Tito, partija, roštilj, stražnjica. Al u isto vrijeme gledajte, nikad nije prekasno da mi razgrabimo tih 7 komponenta ovoga borbenog, Evo, kad su, kad je sjelo medicinsko središ, ovo iz rata glave i raspravljali kako napravit jedno mjesto za trijažu. Ljudi su umrli prvih sat vremena od šoka, to nikad nije sazvano što ja znam. Struktura snaga, jel se razgovaralo o strukturi snaga? Kako će izgledat vod, satnija, bojna, niko nije pozvan. Ljudi su poslani u mirovinu i ja bi reko ovako, ko će predavat na tom sveučilištu, druge ustanove povijest, političke znanosti jer tamo predaje mister ovaj Dean Jović koji veliča ovaj jugoslavenski projekat propali oćemo njega učit objektivnu povijest jer tamo mister Tvrtko Jakovina, Treća povijest, i takvi obmanjivači i privilegirani lažovi. Šta je, evo imate primjer iz DDR-a, samo ću reć ovo, nakon pada Berlinskog zida, sve su kadrove raspustili iz te vojske istočne Njemačke za tri razloga, Prvi razlog da nisu nigdje mogli promijenit svoj mentalni sklop, sve starije činove, drugi razlog, da su radili sa tajnim službama protiv svojega naroda. Ja se pitam, ko će raditi sigurnosne provjere tih kadrova koji će tamo obučavati ljude i držati predavanja? Ko danas u hrvatskoj vojsci i recimo u SOA-i, ko je danas recimo reputacijska prijetnja i sigurnosna prijetnja? Znamo mi to. Ja sam tu vamo s jednim dokumentom iz Domovinskog rata gdje ste imali jednoga zapovjednika eskadrile na Plesu koji je bio suradnik tajne službe muslimanske Armije BIH-a, šta je bilo s tim, ja ne znam, znam, itd. Šta je ovaj, kad govorimo o sigurnosnim prijetnjama jesmo mi razradili to danas? Vanjski i unutarnji neprijatelj. Meni je čudno da niko ne progovara o dosjeima u Beogradu, od ljudi koji su u nekim institucijama na vrhu, do te najniže taktičke razine i dokumentima. Ako vas dokumenti zanimaju, imam tisuće dosjea, to nikog ne zanima. Imat obavještajnu službu, imali ste SIS koji nije posao odradila u ratu, imali ste vojno-obavještajnu službu. Jesu oni analizirali te naučene lekcije, ja ne znam. Jeste barem skupili borbene rodove da raščlane te lekcije? Niste, topništvo, pješaštvo i tenkiste. Ko radi priručnike, standardne procedure, to isto ne znam ali ja vam sve najbolje želim i da je moral dobar u vojsci. Hvala. Završno u ime predlagatelja, uvaženi državni tajnik Tomislav Ivić. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Ja bi se evo na kraju ove prilično duge rasprave, zahvalio svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi, mislim da bez obzira na primjedbe, da ovo možda nije trenutak za raspravu koju su dolazili od oporbenih zastupnika s obzirom da je saborski mandat pri kraju, da ova rasprava je itekako bila korisna i dobra i još jednom želim se zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi, otvoreni smo za suradnju, otvoreni smo za komunikaciju. Dobrim djelom ovaj prijedlog zakona je i nastao na taj način, razmotrit ćemo naravno sve prijedloge koji dođu naravno vrlo pažljivo ćemo i preslušati fonogram sa ove rasprave i spremni smo prihvatiti sve argumentirane prijedloge koji vode ka poboljšanju nacrta zakona. Po našem mišljenju, sveučilište je potrebno, ono će imati svoje specifičnosti s obzirom da se radi o školovanju i obrazovanju časnika za potrebe hrvatske vojske ali i za druge sastavnice sustava domovinske sigurnosti. na nekoliko stvari koje su u ovoj raspravi postavljana pitanja, financiranje. Ja mislim da je potpuno logično da financiranje g. Klisoviću ide preko MORH-a jer ovo sveučilište će imati svoje specifičnosti. Mi u ovom trenutku imamo 480 kadeta na Hrvatskom vojnom učilištu, oni imaju drugačiji status nego studenti na ostalim sveučilištima, sve je njima besplatno, jel tako ? Od školskih pomagala, od knjiga, udžbenika, bilježnica, besplatne prehrane, laptopa, moraju imati odoru, sportsku opremu, jel tako, to ostali studenti nemaju i sasvim je logično da se to financira preko MORH-a. financira preko MORH-a. Kad je u pitanju čl. 20., ona formulacija „drugi studijski programi“, pa to je uobičajena zakonska formulacija. Svugdje vam to ide tako jer ne znam ko može predvidjeti šta će biti za 15 g., hoće li biti potrebe otvarati neki studijski program i da se ne mora ić u izmjenu zakona. Zbog toga je, pa zna ko odobrava studijske programe i mislim da je potpuno u redu, jel' tako, pogotovo kad je u pitanju školovanje za potrebe hrvatske vojske, da nadzor providi MORH. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Glasovac, izvolite. Poštovani državni tajniče, ovo možda jest uobičajena zakonska formulacija „drugi programi“ ali je ona logična kod drugih sveučilišta. Ali kod ovog specifičnog sveučilišta, ona otvara prostor i puno pitanja na koja moramo dobiti odgovor. I drugo, znamo da će ovo koštati, ne samo ovo što ste vi rekli, nego će koštati i rektora i prorektora i naknade za članove u sveučilišnom savjetu a onda nije u redu da se u zakonu piše da ovaj prijedlog zakona ne nosi sa sobom nikakva nova proračunska izdvajanja a onda s pravom Sveučilište u Puli pita a zašto za nas za dopusnicu iz medicine nema, zašto nas država blokira već 3 g. a da doktora fali a ovdje se promptno osigurava nešto gdje ćemo imati izdašne, eto to samo sam htjela. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog državnog tajnika. Dobro, ništa. Dobro, hvala lijepo,time onda zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti.

Hvala vam

zakonom

će poštovanog zastupnika Gordana Marasa.